Josip (SDP)** A sada prelazimo na utvrđeni dnevni red, odnosno na - Prijedlog zakona o životnom partnerstvu, prvo čitanje, PZ br. 584 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na prvo čitanje zakona, to su članci 183.-188. Raspravu Raspravu o prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar uprave Arsen Bauk. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o životnom partnerstvu u prvom čitanju, zakona koji se dugo izrađivao, koji je dosta izazvao medijske pozornosti i oko kojega je provedena dosta široka javna rasprava, provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i dostavili smo vam dakle sve primjedbe, pokude i pohvale koje smo dobili na ovaj tekst zakona te dopustite mi da ga još i detaljnije obrazložim. Postojeći pravni okvir kojim je uređen položaj istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj je nedostatan. Zakon o ravnopravnosti spolova i Zakon o suzbijanju diskriminacije zabranjuju diskriminaciju temeljem seksualne orijentacije. Antidiskriminacijska jamstva propisana ovim zakonima prvenstveno štite pojedince. Nepovoljno postupanje prema istospolnim zajednicama samo po sebi nije zabranjeno ovim zakonima. Ono će ući u doseg antidiskriminacijskih jamstava ako se dokaže uvjetovanost takvog nepovoljnog postupanja specifičnom seksualnom orijentacijom osoba koje čine zajednicu. Postojeći Zakon o istospolnim zajednicama iz 2003. propisuje izuzetno uzak opseg prava koja ne mogu osigurati temelj za svakodnevno funkcioniranje istospolnih životnih zajednica. Zakon o istospolnim zajednicama osigurava istospolnim partnerima pravo na međusobno uzdržavanje i pravo na stjecanje zajedničke imovine. Uz navedeno, prava i povlastice koje uređuju drugi zakoni ne primjenjuju se na istospolnu već uglavnom na bračnu i u većem dijelu na izvanbračnu zajednicu. Štoviše, način na koji su postavljeni uvjeti nastanka istospolne zajednice pokazao se teško ostvarivim u stvarnom životu. Kao rezultat navodimo da od 2003. godine kada je izglasan Zakon o istospolnim zajednicama do danas službeno nije potvrđen nastanak niti jedne zajednice. To ujedno znači da niti jedan par nije ostvario niti taj skromni opseg imovinskih prava koji im pruža postojeći pravni okvir. Postojeći pravni okvir nije u skladu sa sustavom zaštite ljudskih prava Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Od donošenja Zakona o istospolnim zajednicama prije 10 godina Europski sud za ljudska prava donio je niz odluka iz kojih jasno proizlazi kako trenutne norme koje uređuju položaj istospolnih zajednica u hrvatskom društvu ne zadovoljavaju standarde koje je Europski sud za ljudska prava razvio tumačeći članak 8. i članak 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Europski sud za ljudska prava je postavio jasan standard kako države članice ne mogu istospolnim zajednicama uskratiti ona prava koja su pružila heteroseksualnim zajednicama. Koja od heteroseksualnih zajednica predstavlja odgovarajućeg komparatora Europski sud za ljudska prava ocjenjuje od slučaja do slučaja. Nadalje, Europski sud za ljudska prava jasno našao kako stabilne emocionalne istospolne zajednice predstavljaju obiteljsku jedinicu i kao takve uživaju zaštitu članka 8. Konvencije bez obzira na poredbenu situaciju heteroseksualnih zajednica. Slijedom navedenog države članice imaju obvezu istospolnim zajednicama osigurati ona prava koja su neophodna za uspješno funkcioniranje stabilne emocionalne zajednice života, tj. obiteljske jedinice. Isto tako, Europski sud za ljudska prava ne smatra kako u ovoj fazi razvoja sustava zaštite Konvencije nužno od država članica zahtijevati da se omogući potpuna bračna jednakost što znači da je u tom smislu i referendum koji je proveden bio u skladu sa time. No, sud je izričito napomenuo kako u budućnosti takvo što može postati slučaj tim više što je Povelja ljudskih prava odustala od do sad tradicionalne definicije braka kao heteroseksualne zajednice, odnosno što je sve veći broj država propisao potpunu bračnu jednakost. Iz navedenog jasno proizlazi pravna obveza zakonodavne vlasti osigurati odgovarajući pravni položaj zajednicama istospolnih osoba kako prema Europskoj konvenciji, ali još i važnije prema Ustavu Republike Hrvatske. Valja napomenuti kao je Ustavni sud Republike Hrvatske od 1998. godine dosljedno odlučivao kako Europska konvencija za ljudska prava čini sastavni dio ustavnog okvira Republike Hrvatske, te da odredbe Ustava treba tumačiti i primjenjivati sukladno načinu na koji Europski sud za ljudska prava tumači i primjenjuje odgovarajuće odredbe Europske konvencije. Iz svega navedenog proizlazi da postojeći pravni okvir ne pruža minimum prava koja su nužna za uspješno funkcioniranje zajednice osoba istospolne orijentacije. Uskraćujući ovim zajednicama prava koje je osigurao heteroseksualnim zajednicama pravni poredak Republike Hrvatske ne poštuje konvencijsko jamstvo zabrane diskriminacije. Postojeći pravni okvir također nije u skladu sa nadređenim pravom Europske unije. Sud Europske unije dosljedno je odlučivao kako su građansko-statusna pitanja poput uređenja obitelji u autonomnoj regulatornoj nadležnosti samih država članica pojedinačno pod uvjetom d se ta nadležnost ne koristi kako bi se građani i građanke EU diskriminirali temeljem svoje seksualne orijentacije u pogledu pristupa onim pravima čije uređenje ulazi u EU nadležnost. Drugim riječima, suprotno je EU pravu koji je po svojoj pravnoj snazi nadređen u bilo kojoj normi nacionalnog zakonodavstva, a kod država članica određena radna, mirovinska, socijalna i zdravstvena prava koja ulaze u nadležnost EU definira kao povlasticu ograničenu isključivo za bračne heteroseksualne zajednice. Ograničavajući cijeli niz radnih prava, odnosno mirovinskih, socijalnih i zdravstvenih prava vezanih uz položaj osobe na tržištu rada i u društvu općenito isključivo na bračne odnosno izvanbračne partnere i njihove obitelji pravni poredak Republike Hrvatske nije do kraja proveo nadređeno jamstvo jednakog postupanja propisano relevantnim aktima Europske unije. Postojeći pravni okvir zaostaje za društvenim razvojem. Republika Hrvatska predstavlja jednu od 12 država članica EU koja de facto nije propisala neki oblik životne zajednice za istospolne zajednice koji bi im omogućio minimalnu jednakost prilika. Velika većina država članica osigurala je zakonski okvir kojim jamči jednakost prilika za istospolne zajednice. U trenutku izrade prijedloga 8 država članica EU i Švicarska kao članica Europskog ekonomskog zajedničkog prostora regulirali su istospolnu životnu zajednicu kroz institut registriranog istospolnog ili životnog partnerstva. Dodatnih 8 država članica je već propisalo potpunu bračnu jednakost. Uz tih 8 država valja dodati i Norvešku, odnosno Island kao članice Europskog ekonomskog zajedničkog prostora. Ukratko, 19 država članica EU ili Europskog ekonomskog zajedničkog prostora detaljno je reguliralo pitanje istospolnih zajednica, a njih 12 uključujući i Hrvatsku to još nije učinilo. Povelja o ljudskim pravima EU definira brak kao zajednicu dviju osoba naglašavajući kako je pitanje definicije braka u nadležnosti država članica pod uvjetom da koristeći tu nadležnost ne ograničavaju prava osoba istospolne orijentacije koje im jamči EU pravni poredak uključujući i slobodu kretanja, odnosno dugoročnog boravka na cijelom području EU. Polazeći od gore navedene prakse Suda pravde i Europskog suda za ljudska prava Ustavni sudovi država članica donijeli su niz odluka kojima jamče jednakost istospolnih zajednica. Na primjer, Ustavni sud Republike Austrije nedavno je presudio kako ustavno jamstvo zabrane diskriminacije, odnosno zaštite dostojanstva zahtijeva da istospolni parovi imaju pravo sklopiti registrirano partnerstvo u građanskom postupku koji je istovrstan onome u kojem heteroseksualni parovi sklapaju brak. Vrhovni sud Republike Italije nedavno je presudio kako ne postoje materijalno-pravni ustavni ili zakonski razlozi zbog kojih bi se moglo odbiti priznanje valjanosti istospolnih brakova sklopljenih u inozemstvu prema zakonu drugih država koje takav brak dozvoljavaju. Ustavni sud Savezne Republike Njemačke presudio je kako uskrata mogućnosti istospolnih partnera koji žive u registriranoj životnoj zajednici da posvoje biološko dijete svog partnera predstavlja povredu zabrane diskriminacije propisane njemačkim Ustavom. Sukladno navedenom, cilj Prijedloga zakona o životnom partnerstvu bio je postaviti pravni okvir kojim će se povećati opseg prava istospolnih, zajednica istospolnih osoba. U tom smislu bilo je neophodno pravno regulirati registraciju istospolne zajednice čijom institucionalizacijom će se utvrditi i pravni učinci istospolne zajednice. Tu je ključno naglasiti da su životne zajednice istospolnih osoba društvena činjenica i sastavni su dio hrvatskog društva. Obzirom da je postojanje zajednica istospolnih partnera realnost Prijedlog zakona o životnom partnerstvu prvenstveno uređuje već postojeće stanje. U tom smislu Prijedlog zakona o životnom partnerstvu osigurava niz praktičnih životnih prava vezanih uz status životnih partnera neophodnih za svakodnevni normalan život u svim aspektima, a što smo nastojali normativno riješiti adekvatno ostvarivanju prava bračnih partnera. Prijedlogom zakona o životnom partnerstvu predlaže se istospolnim partnerima omogućiti sklapanje životnog partnerstva pred državnim tijelom i upis istog u Registar životnog partnerstva koje vode matični uredi. Time bi sve evidencije o građanskom stanju vodila ista tijela te provodila bilješke o životnom partnerstvu kroz maticu rođenih. Zakonom obuhvatiti pravne učinke istospolne zajednice koje bi se odnosile i na neformalnu istospolnu zajednicu kao što su opća prava i obveze, uzdržavanje, imovinski odnosi, nasljeđivanje, porezni status, status životnog partnerstva u mirovinskom osiguranju, sustavu socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, u pogledu zapošljavanja i radnih odnosa, pristupa javnim i tržišnim uslugama te javno pravni položaj životnog partnerstva u smislu slobodne kretanja, azilantske zaštite, privremenog boravka, spajanja obitelji i stjecanja hrvatskog državljanstva. Željeli smo regulirati odnose vezano uz djecu ukoliko žive u obiteljskoj zajednici istospolnih partera vodeći se interesom zaštite djeteta, od prava na suodlučivanje u pitanjima svakodnevnog života, uzdržavanja, samostalnom odlučivanju u važnim životnim situacijama, donošenje odluke u vezi sa djecom do ostvarivanja roditeljske skrbi. Razlike koje postoje između istospolnih i heteroseksualnih zajednica u pogledu prava odnose se prvenstveno na položaj djece. Prijedlogom Zakona o životnom partnerstvu ne predviđa se mogućnost posvajanja djece za životne partnere. Istovremeno u skladu sa praksom Europskog suda za ljudska prava i poštujući ustavno načelo jednakog dužnog postupanja, prijedlog Zakona o životnom partnerstvu uvažava postojeće stanje i činjenicu da istospolne zajednice s djecom postoje te predviđa mogućnost stjecanja prava, skrbi i životnog partnera nad djetetom drugog životnog partera. Odluku o stjecanju skrbi donosi sud isključivo temeljem zaštite i promicanja dobrobiti djeteta. Na ovaj način istospolni parteri dovode se u poredbeni položaj koji u bračnim zajednicama imaju maćeha ili očuh. Prijedlog Zakona o životnom partnerstvu regulira dvije mogućnosti skrbi o djetetu koje se međusobno ne isključuju. Obje polaze od činjenice kako životna zajednice istospolnih partnera u kojima žive i njihova djeca postoje te da je radi dobrobiti svih članova takve zajednice a djece posebno potrebno urediti odnos između roditelja, djece i životnih partnera koji nisu roditelji ali žive i brinu za tu djecu. Treba uzeti u obzir i činjenicu da razvoj komparativne sudske prakse u državama članica EU ukazuje kako se propust zakonodavca da djetetu koji živi u ovakvim zajednicama osigura dostojanstvene razvoj emocionalnog odnosa s obje osobe koje brinu o njegovoj dobrobiti prepoznaje kao diskriminacija samog djeteta. Prijedlog zakona sadrži dva moguća djela skrbi o djetetu, prvi model roditeljske skrbi prati odredbe o roditeljskoj skrbi sukladno Obiteljskom Obiteljskom zakonu odnosno prijedlogu obiteljskog zakona koji je u proceduri, koji će biti u drugom čitanju, prije drugog čitanja ovog zakona tako da će se pozorno pratiti te odredbe. Tim odredbama životni parter koji nije roditelj djeteta bio bi stavljen u položaj koji bi usporedili s položajem koji u bračnim zajednicama imaju očuh ili maćeha prema djeci svog bračnog druga. Takva osoba ne bi postala roditelj djeteta ali bi do njegove punoljetnosti stekla obvezu brinuti o interesima djeteta. Sud bi uvijek imao mogućnost oduzeti roditeljsku skrb životnom parteru ako bi smatrao da su interesi djeteta ugroženi. Drugi institut, drugi model uvodi institut parterske skrbi. Parterska skrb također ne omogućava posvojenje djeteta, mogućnost stjecanja parterske skrbi nastala bi tek nakon smrti životnog partera roditelja djeteta pod uvjetom da drugi roditelj djeteta nije živ. Međutim, uvažavajući specifičnost planiranja obiteljske zajednice životnog partnerstva u kojem žive djeca izuzetno parterska skrb se može stječi za života roditelja djeteta koji živi u životnom partnerstvu a ako drugi roditelj nije poznat. Ovakvo rješenje bilo je nužno kako bi se uredili odnosi u onim životnim zajednicama istospolnih osoba u kojima je jedna od njih na temelju zajedničke odluke začela umjetnom oplodnjom. Iako hrvatski pravni okvir pruža mogućnost medicinski potpomognute oplodnje samo ako postoji zdravstvena prepreka začeću, istospolni parovi u značajnom broju odlaze u države EU gdje je pristup medicinskoj usluzi potpomognute oplodnje liberalniji. S obzirom na europske i ustavne obveze zakonodavca prijedlog Zakona o životnom partnerstvu nije mogao ignorirati takvu realnost. Zasnivanjem parterske skrbi između djeteta i partera skrbnika nastaju prava i obveze kao između roditelja i djeteta u pogledu pravnih učinaka. Primjenom instituta parterske skrbi osigurala bi se veća pravna sigurnost i zaštita djetetu i životnom parteru koji nije roditelj u posve specifičnim odnosima. U oba modela sud je ključni zaštitnik interesa djeteta i oba modela životni parter koji stječe skrb nad djetetom ne postaje njegov roditelj te se sukladno tome ne uvodi u matične evidencije kao roditelj djeteta. Regulirajući gore navedena područja prijedlog Zakona bi istospolne zajednice de iure doveo u jednak društveni položaj u odnosu na heteroseksualne životne zajednice čime bi zakonodavna vlast ispunila ustavnu obvezu dužnog poštovanja prema svim građanima bez obzira na njihove međusobne razlike. Ustavno načelo jednakog dužnog poštovanja od strane tijela državne vlasti odražava se u činjenici da prijedlog zakona uključuje cijeli niz odredaba koje reguliraju konkretna životna pitanja važna za istospolne zajednice koji je pravni poredak već uredio u odnosu na heteroseksualne zajednice. Na taj način državna vlast jasno pokazuje kako jednako poštuje interese svih svojih građana bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Prijedlog zakona uključuje i izričitu odredbu prema kojoj bi nepovoljno postupanje uvjetovano činjenicom da je osoba u životnom partnerstvu predstavljalo oblik diskriminacije temeljem seksualne orijentacije. Razlike u postupanju između istospolnih i heteroseksualnih zajednica koje bi bile dopuštene zakonom bile bi dopuštene samo pod uvjetom da ne predstavljaju skriveni oblik diskriminacije temeljem seksualne orijentacije. Prijedlog zakona izričito dopušta nekoliko razlika u postupanju prema istospolnim zajednicama u odnosu na heteroseksualne životne zajednice, preciznije u odnosu na brak koje su opravdane legitimnim ciljem koje služe i sukladno uvjetu razmjernosti. Temeljna postavka od koje polazi prijedlog zakona u pogledu dopuštenih razlika je da one u ovom trenutku društvenog razvoja u Hrvatskoj i Europi općenito predstavljaju pragmatičan demografski kompromis između društvenog stajališta i svjetonazora vezanih uz uređenje istospolnih zajednica koje se nalaze u značajnoj tenziji. Međutim kako bi udovoljio standardima koji proizlaze iz Europske konvencije, prijedlog zakona propisuje kako registrirana i neregistrirana životna partnerstva dviju osoba istog spola, predstavljaju jedinicu obiteljskog života. To se posebno odnosi na pitanje priznanja nastanka, odnosno prestanka partnerstva kao minimuma pravne sigurnosti potrebne za ostvarivanje ostalih životnih prava. Nadalje, prijedlog zakona polazi od tumačenja standarda iz članka 8. Konvencije, a kao neophodan minimum uključuje i pitanje međusobnog uzdržavanja, zajedničke imovine, nasljeđivanja, međusobnog zastupanja, slobode kretanja, prava u svrhu spajanja razdvojenih obitelji, odnosa prema djeci čiji je roditelj zasnovao partnerstvo i koja s njim žive u takvoj zajednici. Isto tako kako bi se ostvario konvencijski standard prijedlog zakona sadrži konkretne odredbe kojima istospolnim zajednicama pruža ona prava koja u RH uživaju heteroseksualne zajednice. Izjednačavajući istospolne zajednice života s heteroseksualnim zajednicama u pogledu konkretnih životnih prava neophodnih za uspješno funkcioniranje stabilne i emocionalne zajednice zajedničkog života dviju osoba, prijedlog zakona odgovorio je i na konvencijskih zahtjev zabrane diskriminatornog postupanja prema stabilnim i emocionalnim zajednicama života istospolnih partnera. Prijedlog zakona sadrži odredbe koje se odnose na slobodu kretanja, posebno na područje što predstavlja jedno od temeljnih prava pravnog poretka EU. U odnosu na slobodu kretanja osoba koje u RH traže zaposlenje njihovih obitelji, prijedlog zakona poštuje čvrsto Ustavno načelo međusobnog priznanja koje čini kamen temeljac zajedničkog tržišta EU. Načelo međusobnog priznanja od država članica zahtjeva da daju povjerenje odnosno poštuju procjenu drugih država članica. U tom smislu prijedlog zakona izričito navodi kako će RH poštivati način na koje druge države članice definiraju institucije braka, izvanbračne zajednice odnosno životnog partnerstva te građanima iz drugih država članica koje se nalaze u takvim zajednicama osigurati jednaka prava koja se odnose na pitanje iz nadležnosti EU koji uživaju i građani i građanke RH. Prijedlog zakona također odražava realni društveni kontekst u kojem se nalazi RH u pogledu odnosa prema položaju istospolnih zajednica u hrvatskom društvu. Nadalje prijedlog zakona jasno odražava svijest kako je potrebno sveobuhvatno regulirati položaj istospolnih zajednica kako bi se uklonile postojeće prepreke njihovoj društvenoj jednakosti te ispunile navedene navedene Ustavne i Europske pravne obveze. Kao što je navedeno, prijedlog zakona odražava i obvezu jednakog dužnog poštovanja prema svim građanima kako u izjednačavanju istospolnih zajednica sa pravima priznatim heteroseksualnim zajednicama, tako i na razini simbolike kao što je npr. način i postupak sklapanja životnog partnerstva. Istovremeno Istovremeno prijedlog zakona odražava i činjenicu da značajan dio građana ima određenu bojazan ili skepsu u pogledu značajnih intervencija u načine na koje je tradicionalno uređen obiteljski život u hrvatskom društvu. Bez obzira smatra li netko takav stav utemeljenim ili ne, činjenica je kako se radi o legitimnom demokratskom pravu na drugačije mišljenje. Prijedlog zakona je pokušaj demokratskog kompromisa između vrijednosnih stajališta i svjetonazora koji se trenutno nalaze u tenziji u hrvatskom društvu. Taj kompromis odražava se u sljedećim obilježjima prijedloga zakona, prijedlog zakona uvodi instituciju životnog partnerstva kao formu zajedničkog života istospolnih osoba, institucija braka temeljem Ustavnih odredbi ostaje i dalje ograničena na zajednicu dvije osobe različitog spola. Prijedlog Zakona o životnom partnerstvu osigurava pristup većini konkretnih životnih prava i koje tradicionalno uživaju heteroseksualne zajednice. U tom smislu osigurana je jednakost prilike u pogledu praktičnih stvari za istospolne i heteroseksualne zajednice, a razlika u njihovoj formi odražavaju različite tradicije izgradnje zajedničkog života. Razlike koje postoje između istospolnih i heteroseksualnih zajednica u pogledu prava odnose se prvenstveno na položaj djece. Time se uvažava kako u ovoj fazi razvoja položaja istospolnih zajednica u hrvatskom društvu, najveći interes i nedoumica značajnoj broja građana usmjerena je prema položaju djece. Prijedlog zakona ne predviđa mogućnost posvajanja djece od strane životnih partnera. U državnim maticama kao roditelji i dalje će biti navedeni biološki roditelji, istovremeno prijedlog zakona uvažava postojeće stanje i činjenicu da istospolne zajednice s djecom postoje te predviđa mogućnost stjecanja prava skrbi životnog partnera nad djetetom drugog životnog partnera. Životnim partnerstvima osigurana su konkretna praktična prava neophodna za svakodnevni normalan život. Razlike koje ostaju između istospolnih i heteroseksualnih zajednica prvenstveno postoje i odražavaju poštovanje prema različitim tradicijama koje stoje iza razvoja ovih zajednica. Razlike koje omogućavaju jednakost prilika u stvarnom životu zadovoljavaju trenutni konvencijski minimum i u skladu su s načelom razmjernosti. Poštovane dame i gospodo zastupnici, pozivam vas dakle da u demokratskoj i tolerantnoj raspravi raspravimo ovaj zakon i da jednu manjinsku skupinu u najvećoj mjeri pokušamo izjednačiti sa svima ostalima. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Idemo sada na set replika. Poštovani potpredsjednik Doma, Željko Reiner, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi ministre, vi ste na početku rekli kao glavni argument za donošenje ovog zakona da je to ispravljanje odnosno smanjivanje ili uklanjanje diskriminacije. Međutim ako pogledamo sam naslov ovog zakona on je već, on, a kasnije ću obrazložiti tijekom rasprava i u tekstu, duboko diskrimiratoran. Naime sukladno novoj političkoj korektnosti, osobe na koje se odnosi ovaj zakon, iako ja osobno mislim zbog dvoličnosti se nije to htjelo napisati, nije se htjelo napisati da se radi o Zakonu o životnom partnerstvu istospolnih istospolnih osoba, ne znam zašto, ali u svakom slučaju osobe na koje se to odnosi se, dakle sukladno tome nazivaju engleskim akronimom, LGBTIQ. Pri tome se ovaj zakon odnosi na prva dva slova, recimo to jasno. Na L odnosno lezbijen i G odnosno homoseksualne muškarce. On se ne odnosi već sukladno tim nazivom na biseksualne, transrodne i međuspolne osobe što je diskriminatorno. Međutim ako bismo gledali što rodni teoretičari kažu, sa kojima se odmah ja moram reći ne slažem, ali oni navode cijeli niz drugih varijanti varijanti od bezrodnih, androgenih, dvorodnih, cisrodnih, neutralnih, nebinarnih, panrodnih itd. osoba koje su isto tako sve diskriminirane u ovome zakonu, a i samim naslovom. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Pa što se tiče naslova zakona ovo je prvo čitanje, ukoliko imate bolji prijedlog rado ćemo ga saslušati i ukoliko bi bio na tragu ovoga što želimo postići vjerojatno i podržati. Što se tiče vaše konstatacije da se odnosi na LG, a ne BT, IQ itd. ako ima još neko slovo osobe onda je isto točno. Dakle ja nisam ni spomenuo da se odnosi na LGBT, dakle ja sam govorio o osobama koje stupaju svojom voljom u partnerstvo partnerstvo sa osobom istog spola i tu nisam shvatio kao primjedbu zakonu nego kao primjedbu na jedan dio javne rasprave koja govori o LGBT zajednici, a ustvari radi se u ovom slučaju o LG. A o daljim elaboracijama vjerujem da će biti vremena u raspravi nastaviti. Hvala. teško je voditi politiku i biti u konfliktu sa gotovo svim društvenim skupinama. Jučer smo to imali sa sindikatima i radnicima, a danas imamo sa hrvatskim građanima koji su kao što znadete već 1.12.gotovo prije tri mjeseca na provedenom referendumu o ustavnoj definiciji braka kao životne zajednice muškarca i žene u 66,27% se izjasnili za. vi ste u svojoj raspravi rekli Zakon o životnom partnerstvu izazvao je veliku pozornost u medijima i nakon provedene javne rasprave on je danas tu pred vama u Hrvatskom saboru. a zaboravljate činjenicu da je tri dana nakon provedenog referenduma potpredsjednica Vlade, ne prva potpredsjednica da ne bi bilo zabune rekla, da bez obzira na rezultate referenduma većina koalicija ima većinu u Hrvatskom saboru i oni će izglasati ovaj zakon, a nakon toga vi taj zakon dajete u javnu raspravu. Ne mislite li da je to licemjerno? Odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. A što se tiče konflikta, ja bih vas upozorio da ne dođete vi u konflikt sa Ustavnim sudom koji je odgovarajući tri dana prije referenduma ili nekoliko dana prije u svome priopćenju o narodnom ustavotvornom referendumu o definiciji braka od 14.studenog 2013., u točki 12.napisao "Ustavni sud na kraju smatra potrebnim istaknuti sljedeće, eventualna dopuna Ustava odredbom prema kojoj brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja na daljnji na daljnji razvitak zakonskih okvira instituta izvanbračne i istospolne zajednice u skladu sa ustavnim zahtjevom da svatko u RH ima pravo na poštovanje i pravnu zaštitu svoga osobnog i obiteljskog života te svoga ljudskog dostojanstva". To je što se tiče ustavnosti zakona. Što se tiče retorike prije i nakon referenduma, ja sam shvatio da rasprava o samome donošenju ili ne donošenju zakona nije potrebna, a rasprava o sadržaju zakona je uvijek potrebna i do zadnjem trenutka do usvajanja konačnog prijedloga zakona i o amandmanima ta rasprava će trajati i svaki argument koji bude iznesen bit će razmotren neovisno od toga s koje strane dolazi jer sam ja nekoliko puta izrazio želju da ovaj zakon bude usvojen sa najvećim mogućim brojem glasova u Hrvatskom saboru polazeći i od nekih javnih istupa čelnika HDZ-a koji su govorili da nemaju ništa protiv toga da se zakonom priznaju neka materijalna i druga prava istospolnim parovima. Eto toliko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, za razliku od vaših kolega koji zamjeraju saborskim zastupnicima kada pročitaju dio navoda koje žele izricati pred mikrofonima vi ste 20 minuta svog vremena proveli da pročitate sve ono što piše u uvodnom obrazloženju ovoga zakona. umjesto toga mogli ste nas uputiti da to pročitamo sami. Mene bi iskreno više zanimalo da ste dali možda u nekoliko minuta svoje viđenje za potrebu donošenja ovog zakona. umjesto tog dvadeset minutnog čitanja u kojem ste pobrojali samo neke argumente za donošenje ovog zakona, zaboravili ste u komparativnom prikazu reći nešto drugo. Niti su sve države EU riješile ovo pitanje na način kako ga vi predlažete riješiti ovim zakonom, niti su sve one prakse zemalja koje ste navodili uopće članice EU. No važnije od toga želio bih konstatirati ono što vi niste rekli, a da je ovaj zakon ustvari način kako da izbjegnete potvrđivanje rezultata referenduma koji se dogodio prije nekoliko mjeseci i koji je odredio ustavnu definiciju braka. Pa ste ovim zakonom ustvari željeli izbjeći ono što vam određuje pozitivno zakonodavstvo u RH. Samo za ilustraciju, da ostane svima jasno, ovim zakonom vi čak omogućavate da neformalne zajednice, istospolne ili životnog partnerstva budu onaj oblik koji može priznati državljanstvo partnerima što čak ne predviđa hrvatsko zakonodavstvo niti za izvanbračne odnose. Prema tome, trebate ozbiljno razmisliti o institutima koje predlažete. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Što se tiče mojih stavova u nekoliko minuta o potrebi donošenja zakona postati ću vam press cliping zadnjih nekoliko mjeseci gdje sam vrlo jasno rekao samo dvije rečenice. Prvo da zajednica dviju osoba istog spola neće imati pravo na posvajanje djece i da se neće zvati brak a da na ostalim razlikama nećemo inzistirati. I u okviru toga u okviru toga jednog, te jedne formulacije smo napisali ovaj prijedlog zakona. Što se tiče, što se tiče mog uvodnog izlaganja dobro ste primijeti da sam uglavnom se referirao na obrazloženje zakona ne zato što sam mislio da saborski zastupnici nisu pročitali obrazloženje zakona nego zbog toga da hrvatsku javnost koja također prati ovo zasjedanje upoznam sa činjenicama koje se vrlo rijetko mogu čuti u ovoj galami u raspravi o ovome zakonu. A što se tiče naše želje za zaobilaženjem ili ne zaobilaženjem ukoliko ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom njega će Ustavni sud staviti van snage i ja nemam nikakve dileme da bi on to napravio ukoliko je to šta vi govorite točno. Ali iz njihovog priopćenja od 14. studenog ja sam duboko uvjeren da to nije točno pa zato ovakav zakon i predlažemo Hrvatskom saboru. Hvala. Hvala i vama poštovani ministre. Poštovana kolegica Mirela Holy, replika. **Holy, Mirela (ORaH)** Poštovani ministre, pa za razliku od kolega iz HDZ-a koji zagovaraju konzervativnu revoluciju ja smatram da se sa ovim Zakonom trebalo ići dalje u progresivnom smislu zbog toga što je obaveza politike da ide ispred svog vremena i tako da kažem glavnih struja u društvu. Jer da politika nije u proteklim vremenima išla ispred glavnih struja u društvu pitanje je da li i da nas ne bismo imali ropstvo, da li ne bismo imali situaciju u kojoj žene ne bi imale pravo glasa, pravo na imovinu, pravo na djecu na kraju krajeva. Vi ste u svojem uvodnom govoru rekli da ovaj Zakon regulira i uvažava postojeće stanje. Ja mislim da ambicija zakona mora biti da unapređuje stanje i da ne može biti dovoljno da se uvažava postojeće stanje. I zbog toga smatram da trebate razmisliti do drugog čitanja da li će se ići korak unaprijed ako se već išlo išlo u ovom pravcu i ja pozdravljam doista ovaj pravac zato što smatram da je jako važno da radimo na promicanju i na izjednačavanju prava diskriminiranih članova društva a pripadnici ove zajednice definitivno jesu pripadnici jedne od najdiskriminiranijih skupina u Hrvatskom društvu. I zbog toga mislim da bi bilo potrebno razmotriti odredbe koje se tiču posvajanja djece posebice kada govorimo o situacijama u kojima je jedan od partnera biološki roditelj tog djeteta. Ako smo već krenuli u nekom pravcu mislim da trebamo ići do kraja. Odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospođo zastupnice, hvala na pohvalama koje ste izrekli a i mi smo dosta dugo izrađivali ovaj prijedlog zakona, dosta dugo vodili raspravu u jednoj heterogenoj radnoj skupini gdje smo mogli čuti različita mišljenja o tome kako treba urediti prava zajednica o kojima govorimo. I ovaj prijedlog, ovakav Prijedlog zakona je dakle kao što sam i rekao jedan demokratski kompromis. Od 31 zemlje članice Europske unije i europskog ekonomskog zajedničkog prostora što sam naglasio a to su osim 28 članica Europske unije još Norveška, Švicarska i Island, 12 ih nema uređeno na ovakav način a od preostalih 19 recimo to tako 9 ih je otprilike ovako kako mi predlažemo, 8 ovako kako predlažete vi i mi ćemo sa ovakvim prijedlogom biti negdje u zlatnoj sredini. Ja znam da riječ zlatna sredina koja se tiče ljudskih prava nije baš najsretnija formulacija ali je i to rješenje bolje od ovoga što sada imamo pa ćemo jednog dana raspravljati vjerojatno o potpunom izjednačavanju jednog dana kada to druge zemlje koje sam nabrojao budu napravile. Ne moramo mi u svemu biti najavangardniji ali ne moramo biti ni na ovome drugome dijelu. Zahvaljujem. bilo bi bedasto tvrditi tko je ovdje konzervativan a tko napredan, ljudi, homoseksualaca ima jednako u svim strankama, u svim religijama i u svim državama svijeta, ovo je naše zajedničko pitanje Hrvatske države koje trebamo urediti na najbolji mogući način. Apsolutno me se ne tiče tko s kim hoda po Zrinjevcu, tko se s kime seksa i na koji način. Mene interesira samo zaštita treće osobe u ovom slučaju, djeteta. Tvrdnja gospodina ministra da nema posvajanja djeteta nije točna gospodine ministre, vi na mala vrata omogućavate usvajanja i posvajanja djeteta. E protiv toga sam iz razloga što smatram da cijela država sa svojim represivnim aparatom treba braniti treću osobu. Od momenta rođenja trebalo bi štiti od momenta začeća ali kao smokvin list na neki način žena ima pravo reći to je moje tijelo pa smo dopustili Dobro treba pričekati 18. godinu gospođe ili gospodina tko hoće s njime živjeti neka živi ali kada napuni 18. godina. Nitko nema pravo posvajati dijete ovdje se to predlaže. I broj 2. što mi ostaje, tražim gospodine ministre da riječ homofob koji upotrebljava uvrsti u krivično zakonodavstvo u smislu krivičnog djela. Nitko nema pravo, to su fašističke retorike, to su siledžijske retorike da netko kardinala Bozanića bira homofobom godine. Homofob je psihijatrijska kategorija, homo=čovjek, to to je psihijatrijska kategorija. Nitko nema pravo birat luđaka godine, a da ne bude zato sankcioniran. /Smijeh./ I to mora bit zakonski kažnjivo. Ti koji to rade oni su siledžije, oni diskriminiraju i oni su fašistoidna retorika. čujemo i mišljenja s kojima se ne slažemo. To vas lijepo molim. Radi se o vrlo osjetljivim temama i svaki čovjek iznosi svoje stajalište pred javnošću. Odgovor na repliku, poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Odgovorit ću na dvije. Dakle prvo, u potpunosti odbacujem i spreman sam naravno to danas ponavljati koliko mi to Poslovnik dopušta u dužini koju mi Poslovnik dopušta, da se ovim zakonom ne predviđa posvajanje na mala vrata kroz ključanicu, kroz prozor, kroz dimnjak ili u bilo koju vrstu načina mogućnosti. Dakle želim jasno reći da se u slučaju partnerske skrbi ne radi o nikakvom posvajanju niti o posvajanju biološkog djeteta jednog od partnera, niti o zajedničkom posvajanju djece koja nisu njihovi biološki potomci. Argumente vezane uz nemogućnost zasnivanja odnosno prekide odnosa srodstva do koje dolazi s posvajanjem već smo javno naveli niz puta i svi su ih svjesni, a naročito pravni stručnjaci u ovom području. Za razliku od posvajanja, partnerska skrb je opcija samo kad drugi biološki roditelj nije poznat odnosno kad su oba preminula, dakle kad dijete više nema nikoga i ne posvaja ga par nego druga preživjela osoba, dakle pojedinac s kojim je živio, dijete živjelo u zajednici s njegovim ocem ili njegovom majkom, ako tako odluči sud. I drugo, kod partnerske skrbi nema raskida odnosa srodstva s biološkim srodnicima, niti zasnivanja odnosa srodstva sa srodnicima partnera kao što je temelj posvajanja. Dakle kada bi mi omogućili posvajanje preživjelom partneru, dakle u slučaju kada mater od djeteta umre i ostane druga žena s kojom su živjeli onda bi se prekinuo odnos srodstva sa majčinom stranom, a uspostavio odnos srodstva sa stranom druge žene ako bi sud dao posvajanje. U slučaju partnerske skrbi toga nema i zato smo odlučili ovakav prijedlog staviti, upravo predložiti. I drugo, željeli smo jasno izbjeći situaciju da u maticama napišemo roditelj 1 i roditelj 2, ostaju otac i majka, dijete ima oca i majku i tako će ostati i dalje. Gospodine ministre, ovaj zakon o kojem danas raspravljamo je ideološki dokument koji na prilično perfidan način izigrava volju Hrvatica i Hrvata izraženo putem narodnog referenduma prošle godine. Žalosna je činjenica da se vladajući ne bi ovoga ni sjetili da se Hrvati nisu izravno demokratskim putem suprotstavili samovolji Zorana Milanovića. Još je žalosnije to da smo mi ovdje prisiljeni trošiti vrijeme i novac poreznih obveznika na ideološke rasprave dok ekonomija u Hrvata sve dalje i dalje tone. Ovo je nasilje nad demokracijom i nasilje nad voljom naroda koji je poslodavac svima nama, pa i članovima Vlade, Vlade koja čak niti ne pokušava prikriti što radi pa je npr. postupak sklapanja ovih zajednica isti kao postupak sklapanja braka, čak se prezime može mijenjati. Ne znam kako točno prezime utječe na stabilnost emocionalne zajednice što se naglašava kao jedan od razloga donošenja ovog zakona. Gospodine ministre, prvo unesimo u Ustav odredbu koja je izglasana na referendumu pa tek onda možemo raspravljati o ovoj temi. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani ministar Arsen Bauk. o njemu se govori od 2006. godine kada pomisao o bilo kakvom referendumu o definiciji braka vjerojatno nije bila ni kod onih koji su je proveli, što znači da nije baš točno da je to motivirano s ovim. Drugo, treći put Ustavni sud je izrijekom napisao da rezultat referenduma neće imat nikakvog, naglašavam nikakvog, pa naglašavam još jednom nikakvog utjecaja na zakonsku regulaciju prava izvanbračnih i istospolnih zajednica. Što se tiče prava na promjenu prezimena, svaka osoba prema Zakonu o osobnom imenu ima pravo na promjenu prezimena, jedino se tu govori u kakvome postupku. I treće, treće, ne vidim nijedan razlog zašto bi država različito regulirala sklapanje životnog partnerstva sa sklapanjem braka. I u zakonu piše da je to svečani čin, piše. Svečani čin za državu može i ne mora biti, a za onog koji stupa u životno partnerstvo svakako je i bilo bi obijesno da jednoj manjini uskratimo pravo da se raduje tome što stupa u životno partnerstvo, a takav zakon obijesni ne želim predložiti. Hvala. i ne slažem se da ovaj zakon izaziva sukob s građanima ili s dijelom građana u Republici Hrvatskoj, jer ovim se zakonom ne ugrožavaju prava heteroseksualaca, znači ne ugrožava se brak kao klasična institucija. Može se eventualno govoriti o sukobu svjetonazora. Međutim kada govorimo i prije je kolega spomenuo i često se spominje nekakva fašistička ideologija kada su u pitanju diskriminacije istospolnih zajednica. Treba reći da je to riječ i o, kada je kada je u pitanju diskriminacija i komunistička ideologija. Prema tome, to je obrana komunističke ideologije kad se brane prava istospolnih zajednica, pa neki koji se predstavljaju desničarima kada napadaju ovaj zakon zapravo brane komunizam. Pogledajte malo, uspostavite tu vezu i sjetite se tko je sve branio istospolne zajednice od onih brkatih pa do ovih naših komunista koji su branili istospolne zajednice. Rekli ste gospodine ministre da se postigao kompromis u pravima istospolnih zajednica, međutim svi vi dobro znadete i obrazlagali ste što je taj kompromis, da bi svi građani trebali uživati ista prava. O manjinama o kojima danas govorimo one jesu diskriminirane, onaj zakon koji smo donijeli 2003. godine do danas nije se pomaknuto niti za milimetar. Mislim da ovaj Zakon omogućava promjenu, da je ovaj Zakon dobar iskorak

rasprava o jednom zakonu prije možda dva, tri tjedna pohvalili ste želju za dijalogom ako se dobro sjećam. I ovaj zakon je upravo želja za dijalogom. Dakle, želimo čuti drugačije stavove koji bi popravili prijedlog, a čut ćemo i one stavove koje potpuno negativno idu na prijedlogom i određene argumente koje ja ne bih nazvao argumente protiv odredbi zakona, nego protiv cijelog koncepta zakona ali onda nek' se to tako kaže. A ne da mi jesmo za prava ova ili ona, ali smo protiv zakona. Pa možete biti protiv nekih odredbi zakona, zakon sam po sebi je upravo ono šta smo govorili. Što se tiče toga tko je branio i tko je zabranjivao. Ja sam raspravljajući onoliko koliko mi je kao predstavniku izvršne vlasti bilo dopušteno u smislu dobre prakse Venecijanske komisije, a to je da se ne bi izvršna vlast trebala petljati u referendum.

Norveška i druge, a ne da se ustavnom definicijom braka svrstamo sa Bjelorusijom, Srbijom, Crnom Gorom bez obzira na to, dakle što ne želim ni jednu zemlju recimo to tako u negativnom kontekstu reći ali o stanju ljudskih prava drugi govore u tim zemljama, pa možemo i mi govoriti. Tako da ja u stvari se slažem sa time što ste rekli. Sve ono što bude moglo popraviti ovaj tekst zakona u smjeru u kojem smo, za koji ste vi rekli da je dobar iskorak ćemo poslušati u želji za dijalogom i još jednom pozivam na dijalog, a ne na galamu i nadam se evo će ta upornost ipak donijeti rezultate. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Da li predsjednici radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Ocjenjujem da ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, poštovani predstavnici i predstavnice udruga. Danas je pred nama Prijedlog zakona o životnom partnerstvu u prvom čitanju. Rekli bismo mi u klubu dugo očekivan, dugo osporavan, još uvijek osporavan, intrigantan ali mislim da ćemo se svi složiti nužno potreban. Naime, već pri prvim naznakama da Vlada ide u izradu toga zakona započele su polemike argumentirane ili manje argumentirane, ostrašćene počesto i dodatno opterećene i prošlogodišnjim referendumom o braku, odnosno njegovim ishodom. Svi se sjećamo tih rasprava, ali ono što nam se čini da je u procesu donošenja ovog Zakona izuzetno bitno to je ja ću ponoviti što je već i ministar rekao vrlo jasna poruka Ustavnog suda pristigla u vidu njihovog priopćenja od 14. studenog prošle godine, 15-tak dana prije samog održavanja referenduma u kojem jasno stoji da eventualna dopuna Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja na daljnji razvoj zakonskih okvira, instituta izvanbračne i istospolne zajednice, a sve u skladu sa ustavnim zahtjevom da u Republici Hrvatskoj svatko ima pravo na poštovanje, pravnu zaštitu svog osobnog i obiteljskog života, te ljudskog dostojanstva. Mislim da se možemo prisjetiti prvog Zakona o istospolnim zajednicama koji je donesen sada već pomalo davne 2003. godine. iskreno govoreći tim zakonom u stvari mi nismo tada riješili niti jedan problem s kojima su se susretali LGBTQ osobe kada je u pitanju zasnivanje jedne obiteljske zajednice. Ali mi smo duboko uvjereni da je to tada bio ipak korak koji smo i tada kao koalicija na vlasti pokazali da smo počeli prepoznavati i uvažavati specifičnosti i probleme s kojima se oni susreću. On je kao zakon ne je, nego on i danas osigurava samo pravo na međusobno uzdržavanje i pravo na stjecanje zajedničke imovine. Ja moram reći da meni osobno nije poznato da li se ikada itko koristio bilo kojim pravom iz toga zakona. No i tada te 2003. godine uz ogromne rasprave i u ovom Hrvatskom saboru i izvan njega učinili smo što je tada bilo realno moguće. Mislim da je ovo prisjećanje dobro, jer mi smo u klubu SDP-a uvjereni da sa ovim novim zakonom, prijedlogom zakona na puno kvalitetniji, sveobuhvatniji način uređujemo obiteljske zajednice istospolnih osoba, njihova prava i obaveze koje proizlaze kako iz onih registriranih, tako i iz onih neformalnih životnih partnerstva. Kad govorimo o periodu iza donošenja zakona onoga prvoga o istospolnim zajednicama i o normativnim rješenjima koja su se pokušala provući kroz druge zakone koje smo donosili u ovom periodu i ta rješenja, odnosno nedostatak rješenja u drugim zakonima također ne pruža jednaka prava i zaštitu istospolnim parterima bez obzira na antidiskriminacijske odredbe i iz našeg Ustava i iz Zakona o ravnopravnosti spola i iz Zakona o suzbijanju Sjećam se, ja sam u tom jednom periodu bila ovdje u Saboru kada smo imali npr. jedan zakon o zaštiti pacijenata, tada je tadašnji ministar zdravlja, zdravstva tada na naše traženje da se u odredbe tog zakona unesu i prava osoba iz istospolnih zajednica odmahnuo rukom i doslovce rekao, to je, možete provjeriti u fonogramu, šta će to njima, imaju oni tamo svoj zakon pa neka oni po njemu se ravnaju. Dakle, to je bio jedan odnos nažalost u odnosu na problematiku istospolnih zajednica. Kad govorimo o ovom zakonu koji je pred nama, on, ovaj zakon za razliku od onog prije omogućuje istospolnim parterima dakle sklapanje životnog partnerstva pred državnim tijelom i upis u registar koji se vodi pri matičnim uredima, ovaj zakon obuhvaća i pravne učinke i istospolne zajednice i one neformalne kao što su opća prava i obaveze, uzdržavanje u okviru zajednice, imovinski odnosi životnih partera, nasljeđivanje, porezni status, status u mirovinskom osiguranju, sustavu socijalne skrbi i zdravstvene zaštite kao i u pogledu zapošljavanja i radnih odnosa. Konačno, ovim zakonom reguliraju se i odnosi vezani uz djecu ukoliko žive u obiteljskoj zajednici istospolnih partera vodeći se prvenstveno interesom djeteta. Odredbe zakona koje se odnose na ostvarivanje skrbi za djecu ustvari su one koje izazivaju najviše polemika u javnosti. Ali ono što mislim da svi moramo imati cijelo vrijeme na umu, životne zajednice istospolnih partera u našem društvu postoje,

potrebno urediti odnos između roditelja, djece i životnih partera koji nisu roditelji ali žive zajedno i brinu za tu djecu. Dakle, ono što je bitno, ovaj prijedlog zakona prvenstveno uređuje i već postojeće stanje. Također mislim da treba reći da kako se u našem društvu, ja bih ovako rekla povećavala vidljivost i pokušao uređivati zakonski status u odnosu na istospolne roditelje tako je paralelno s time počela i rasti pod navodnike zabrinutost glede dobrobiti djece iz ovih obitelji. Ovakve vrste zabrinutosti po našem mišljenju duboko su ukorijenjene u predrasudama i stereotipima o LGBT osobama. Naprotiv, društvene znanosti prokazuju na neki način ovu tobožnju zabrinutost i smatraju je potpuno neutemeljenom. Štoviše sva istraživanja ukazuju da se djeca čije su majke lezbijske ili očevi očevi gajevi ne razlikuju po svome znanju, po svojoj prilagodbi ili ukupnoj dobrobiti od djece heteroseksualnih roditelja. Također ne postoje nikakvi znanstveni dokazi za tvrdnju o tome da su lezbijke, gajevi, biseksualni trans rodne osobe na bilo koji način neprikladne za brak ili partnerstvo ili neprikladne da budu roditeljima zdrave i dobro prilagođene djece. Ovdje posebno želim upozoriti na jedan dio odredbi ovoga zakona kada je u pitanju ostvarivanje parterske skrbi. Naime, molimo Vladu dakle da još jednom pregleda, razmotri dakle članka zakona od 44.-49. koji se dakle govore o mogućnostima ostvarivanja parterske skrbi. nigdje se ovdje ne spominje što u slučajevima kada je jednom, dakle biološkom roditelju oduzeta roditeljska skrb. Pri tome mislimo na one slučajeve oduzimanja roditeljske skrbi kada je u pitanju se radi o nasilju, o zlostavljanju različitih vrsta, eventualnom seksualnom zlostavljanju i slično i predlažemo da se vidi mogućnost da li se dakle u te odredbe od članka zakona mogu ugraditi i pojedini pojedini izuzetni slučajevi dakle ostvarivanja parterske skrbi u slučajevima kada je oduzeta ta roditeljska skrb uz naravno to da takvu odluku morao bi donijeti sud. I inače nam se čini da je važno naglasiti da činjenica da zakon pitanje parterske skrbi stavlja u strogo reguliranu domenu sudske vlasti sa čvrstim postupovnim jamstvima, položaja svih stranaka i mogućnošću kontrole kod žalbeni postupak da jasno izražava svijest državne vlasti i njenu volju da prvenstveno štiti dostojanstvo i dobrobit sve djece. Dakle, na neki način jedan dobar garant. Mi kao socijaldemokrati u svim svojim programima isticali smo i ističemo da su za nas bračna, izvanbračna ili istospolna zajednica jednake, da one predstavljaju obiteljsku zajednicu i obiteljski život. Ali obitelj su i jedno roditeljske obitelji, obitelji bez djece, obitelji djeda, bake i unučadi. I mislimo da je naša dužnost, ali ne samo naša nego i svih nas da svim njima omogućimo jednaka prava i stvaranje okruženja u kojim se ničim neće osjećati ugroženima i diskriminiranima. Kada govorimo o mogućem europskom pristupu ovom pitanju o tome je već bilo riječi, naravno valja reći da ne postoji jedinstveni pristup zemalja članica EU kada je u pitanju pravno priznanje istospolnih zajednica ali je važno naglasiti da je postignut jedna razina jedna razina europskog konsenzusa o priznavanju pravnog statusa, prava i obaveze kao i bračne zajednice. Europski sustav zaštite ljudskih prava, heteroseksualne obiteljske zajednice i istospolne obiteljske zajednice smatra jednako vrijednima, jednako dostojanstvenim oblikom obiteljskog života. Mi kao članica EU moramo biti svjesni da naš postojeći pravni okvir nije do kraja usklađen sa sustavom zaštite ljudskih prava Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, uostalom svjedoci smo, o tome je već rečeno da smo suočeni sa nizom odluka Europskog suda za ljudska prava koji nam pokazuje da trenutne norme koje uređuju položaj istospolnih zajednica u našem društvu apsolutno ne zadovoljavaju standarde koje je sam taj sud postavio. I konačno slažemo se s onim što je ministar nekoliko puta naglasio, da ovaj prijedlog zakona odražava realni društveni kontekst u kojem se nalazi Hrvatska u pogledu odnosa prema položaju istospolnih zajednica u našem u našem društvu. On je izraz potrebe da na sveobuhvatan način reguliramo položaj istospolnih zajednica, a kako bi se uklonile postojeće prepreke njihovoj društvenoj jednakosti, što nas sve skupa obvezuje prvenstveno i naš vlastiti Ustav, određene zakone koje smo donijeli, ali i europske pravne obveze. I ono što želim za kraj reći, mi danas ovdje ne vodimo ideološke rasprave, mi ne trošimo bespotrebno vrijeme i novac naših poreznih obveznika već ustvari ovih prijedlogom zakona uređujemo i omogućujemo ostvarivanje osnovnih ljudskih prava dijela tih istih poreznih obveznika kojima su nažalost ta prava još uvijek uskraćena. I rekla bih ako danas i politika, kako je netko ovdje, kolegica rekla, ne ide dovoljno progresivno i korak naprijed u odnosu na trenutni realni društveni kontekst, mi u SDP-u smo uvjereni da će proći ipak ne još 10 godina, nego manje, da ćemo u vremenu koje je ispred nas doći u situaciju da i ovaj sadašnji zakon kojeg se nadam da ćemo uz određene poboljšanja i usvojiti nakon drugog čitanja, da ga učinimo i progresivnijim nego što trenutno jeste, odnosno da konačno u budućnosti svakom građaninu omogućimo uživanje njegovih prava u punom obliku. Hvala. Hvala i vama. Idemo na replike i to međuklupsku. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, replika. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovana kolegice Sobol, ono što ste posebno apostrofirali i što je bit i ovog zakona, a inače i našeg opredjeljenja, a to je da se poštuje ljudska osoba i njezina sloboda kako će živjeti, u kojoj formi obitelji. Posebno kada ste istaknuli kako i ovim prijedlogom zakona razbijamo one predrasude i mitove da su upravo takve osobe neprikladne kao partneri ili pak kao odgajatelji djece. Kao prvo željela bih posebno istaknuti što ste i vi na neki način implicite i rekli da mi ne donosimo biozakone niti se bavimo biopolitikom kada se raspravljamo o čovjeku, o njegovoj ulozi, napretku u društvu. Svjesni smo da ni jedan zakon, ni jedna politika ne može čovjeku osobno i njegovoj obitelji donijeti sreću, ali nemaju pravo ga oduzeti. Evo, jedan primjer i ovog prijedloga zakona, ako ima i jednu manu, onda je taj možda što nije donesen i ranije. Što se tiče razbijanja ovih mitova, čitav niz predrasuda vezan je za ove zajednice, tobože nisu to prirodne zajednice. A je li, molim vas, prirodna transfuzija? Je li prirodno presađivanje organa? Nekakva tobože prirodnost nema veze počesto sa nikakvom moralnošću. Prema tome, evo vaš nastup ovdje jeste upravo u prilog kao što ste i spomenuli, Zakon o diskriminaciji, dakle u prilog otklanjanja svakog oblika diskriminacije u našem društvu. Poštovani kolega zastupnik Igor Kolman, replika. također to biti spreman podržati. Ali spomenuli ste referendum i tu mi se činio zgodan trenutak da zapravo ustanovimo činjenicu da rezultat referenduma nema nikakve veze s ovim zakonom, niti ovaj zakon ima ikakve veze s rezultatom referenduma. Pitanje u referendumu je bilo vrlo jasno, definiranje braka u Ustavu, odgovor je bio takav kakav je bio, Ustav je u tom smislu nadograđen, promijenjen, ovaj zakon niti zajednicu dvoje partnera istog spola definira kao brak niti na bilo koji način ulazi u ono što se Ustavom i referendumom tu dogodilo. Međutim, treba imati na umu da je pozivanje u argumentaciji u ovom zakonu na rezultate referenduma zapravo možda pokazatelj da taj referendum nije imao samo onu namjeru koja je na površini bila eksplicirana i da oni od nas koji su o tome u ono doba jasno i glasno govorili smo ipak bili izgleda u pravu, ali to ne mijenja činjenicu da zaista ovaj zakon i ovaj prijedlog zakona ni na koji način nema nikakve veze Odgovor na repliku poštovan zastupnica Gordana Sobol nema, ne bi smio, uostalom i Ustavni sud je jasno rekao, imati nikakve implikacije ni posljedice na donošenje ovog ili nekakvog sličnog, drugačijeg prijedloga zakona i da, u pravu ste i mi smo tada upozoravali da se tim referendumom pokušava u biti stvoriti u javnosti sasvim drugačija slika, odnosno sasvim drugačiji razlog i cilj zbog čega se taj referendum održava i zato danas kao posljedica toga u zraku lebdi duh duh nečega, duh tog referenduma, duh onoga što su ljudi izlaskom na referendum kao željeli kazati. Mi smo ovdje u Hrvatskom saboru, nismo da raspravljamo i razglabamo da li se negdje nečiji duh pojavljuje ili ne, nego smo tu da donošenjem zakona, odredbama zakona ostvarimo prvenstveno osnovna prava svih naših građana. Poštovani kolega zastupnik, Šime Lučin, replika. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice u potpunosti se s vama slažem da je ovaj zakon značajan iskorak naprijed i ono što je jako važno, vi ste u jednom momentu rekli da mi misleći na ovu stranu sabornice, ne pravimo razliku između braka, izvanbračne zajednice, istospolne zajednice. Međutim u jednom malom segmentu usudio bih se reći da se ne slažemo, a to znači da se ne slažemo u onom dijelu gdje različito poimamo realni društveni kontekst i ono što je to postojeće stanje. I sam ministar i vi ste spomenuli da zakon utvrđuje i uređuje postojeće stanje, ne ipak u cijelosti. Ja znam gay parova koji imaju djecu, normalno žive u ilegali. Prema tome, ja sam malo razočaran, uz ovako dobar zakon trebao je biti napravljen još jedan mali iskorak naprijed. Trebalo je ovim zakonom dopustiti i posvajanje, usvajanje djece jer bi na taj način de facto doveli u potpunu jednakost sve ove grupacije o kojima smo govorili. Jer mislim da nije više vrijeme da sferu ljudskih prava realiziramo na rate pa ono pravimo korak mali, pa onda drugi put drugi korak. Hajmo napraviti cijeli iskorak i da jednom završimo tu priču. To mi je jako žao, a slažem se s vama da će jako brzo doći vrijeme kada ćemo to regulirati sve skupa i to će vjerojatno sve skupa biti u jednom Obiteljskom zakonu jednom jedinstvenom zakonu gdje će se regulirati ono što jeste obitelj. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovan zastupnica Gordana Sobol Pa kolega Lučin dakle ja bih ovako rekla, ja sam svoju raspravu govorila u ime kluba, nisam govorila osobno. Svako od nas ponaosob i unutar našeg kluba možda osobno ima stavove koji su i progresiviniji u odnosu na ono što ovaj zakon donosi. Ako ćemo o tome prije otprilike 2,5 godine za vrijeme kampanje za parlamentarne izbore i ja sam davala intervju LGBT zajednici kada sam rekla da bez ikakve zadrške da osobno stvarno apsolutno smatram da istospolne zajednice, ljudi koji žive u istospolnim zajednicama imaju pravo na posvajanje djece i da u tome ne vidim nikakav problem. Ali mi kao odgovorna stranka, kolega Lučin vi to isto znate jer je 2003.godine smo zajedno donosili Zakon o istospolnim zajednicama moramo biti odgovorni i pokušati donijeti zakon koji će biti provediv i koji ćemo moći u određenom momentu u određenom odnosu društvenih snaga donijeti. U tom smislu je išla moja rasprava i u jednom dijelu kada raspravljate u ime kluba onda možda i osobne neke stavove morate staviti u drugi plan, a možda ih izreknete kasnije u pojedinačnoj raspravi. Hvala. Poštovani kolega zastupnik Marin Jurjević, replika. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolegice Sobol, ja danas nosim ova bedž s duginim bojama na sebi radi toga što želim javno iskazati svoje protivljenje totalitarnom duhu koji ovih dana kruži Hrvatskom tako da ovo pitanje nije bilo kakvo pitanje, pitanje koje dotiče ovaj zakon dira samu srž naše zajednice, to postaje ontološko pitanje, pitanje naše biti, što smo mi, šta je u suštini svega onoga što čini hrvatsko društvo danas. Danas smo mi svjedoci da se na stranačkim skupovima prijeti jamama oni koji ne misle isto. Neki od tih ljudi, neki, sjede i ovdje s nama ovdje u dvorani. Ne svi, ja ne osuđujem nikoga nego samo oni koji su pljeskali kada se to spominjalo s oduševljenjem. Isto tako kada govorimo o ovom pitanju govorimo o pravu na različitost, ne političku, nego ljudsku. I mi svi ukoliko želimo biti ljudi moramo priznati da se naša ljudska bit negira onda kada drugome onemogućavamo da iskaže na bilo koju posebnost na bilo koji način od političke do spolne. I zbog toga mislim da moramo jasno, javno u Hrvatskom saboru prije svega kazati i ustati protiv totalitarne svijesti, totalitarnog duha i jedne prijetnje totalitarizmom kao tobožnjim domoljubljem i da tako kažem oni što bi bilo poželjno za ovo društvo. I nemojmo se zato igrati s tim zapaljivim stvarima. Nemojte misliti da će to tek tako mirno proći. Potpredsjednik Doma poštovani zastupnik Željko Reiner, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja se za razliku od nekih govornika neću baviti spiritizmom i pričati o duhovima koji se pojavljuju, ali bih htio spomenuti uvaženoj zastupnici Sobol da nije točno da nema istraživanja o negativnom utjecaju na djecu odraslu u homoseksualnim zajednicama. Takvih istraživanja ima niz, od istraživanja Regenerusa koji je pokazao da takva djeca češće primaju socijalnu pomoć, imaju nižu razinu naobrazbe itd. pa do novijeg istraživanja Douglasa Allena. Međutim naravno, u znanosti uvijek imamo dvije strane pa postoje oni koji nisu našli nikakve razlike. sigurno nije točno da nema nijednog takvog istraživanja, evo ja sam sada par nabrojao. Međutim ono što ste rekli nije točno, a to je da se ovaj zakon prvenstveno vodi interesom djeteta. Nasuprot tome problem ovog zakona da djeca prestaju biti nositelji prava i postaju predmet uređenja prava homoseksualnih osoba koji nisu ni roditelji ni posvojitelji djeteta, prema tome treće osobe time postaju nositelji prava čak i u neformalnom životnom partnerstvu i to slijedom izjave jednog od partnera. Takvo pravo na posvajanje djeteta nije omogućeno niti bračnim drugovima, to treba jasno reći. A dio nacrta prijedloga zakona koji se odnosi na djecu je u suprotnosti sa cijelim nizom odredbi od hrvatskog Ustava, međunarodnog prava koji štite dječja prava na majku oca, život odrastanja uz majku i oca i krši se pravo jednakosti djece pred zakonom jer su u ovom u ovom prijedlogu zakona interesi odraslih osoba bez obzira što su one homoseksualne ili ne stavljeni u status veće pravne važnosti od temeljnog prava djeteta i to je veliki problem. Hvala lijepa. Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Očito je kolega Reiner da mi na različite načine isčitavamo ovaj Zakon. Ja sam posebno naglasila i mislim da je tu predlagatelj u pravu da je iznad svega i u prvom redu možda čak i na uštrb samih partnera u prvom planu dobrobit djeteta, dobrobit i dostojanstvo djeteta. I stavljanje ustvari na neki način dakle sve što se donosi, donosi se uz suglasnost odnosno uz odluku uz odluku nadležnih sudova što daje stvarno dodatnu težinu. da postoje različita istraživanja. Između ostalog je jedno od istraživanja američkih na koje ste se i vi u klubu HDZ-a pozivali kada je bila ona profesorica, znanstvenica iz Amerike prošle godine ovdje u posjetu Saboru a koje je pobijeno sa sličnim istraživanjima upravo iz znanstvenih krugova Amerike. Poštovani kolega zastupnik Dujomir Marasović, replika. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče. Kolegice Sobol, vi ste rekli da je zabrinutost za djecu u ovim homoseksualnim brakovima, da je to posljedica predrasuda, kao nas je li, budala, nekih konzervativaca, nepismenih ili polupismenih i da su društvene znanosti dokazale da su ta djeca žive u raju u tim brakovima. Ja vama odgovaram i ne slažem se s vama da je taj vaš stav posljedica vašeg ideološkog boljševičkog, komunističkog, totalitarnog, totalitarističkog mentaliteta s kojim još niste raskrstili.

jer mi je rekla da sam ja to, imao svoj stav zbog nekih predrasuda. Nemam gospodine predsjedniče predrasude nego sam rekao svoj stav. A to što se tiče da su društvene znanosti dokazale da je to tako to vam vrijedi isto onoliko koliko ste desetljećima tvrdili da su društvene znanosti dokazale da nema Boga. To vam toliko vrijedi.

vaš ustvari istup gotovo ne zaslužuje da vam na bilo koji način odgovorim ali ću vam ovako reći, dakle. Ja poštujem stavove onih koji su zabrinuti zbog kao tobožnje dobrobiti djeteta ali dozvolite da kao psihologija po struci imam i svoje stavove i slijedim i neka istraživanja koja možda vi kao liječnik ne uvažavate i ne smatrate ih dovoljno vrijednima. A oni pokazuju sasvim suprotno od stava kojeg vi izražavate. A vezano oko etiketa boljševika, totalitarizma, komunističko nasljeđe i ne znam čega, ajde molim vas kolega Marasović onda o tome razgovarajte sa predsjednikom vaše stranke koji svojim govorima i onome što dopušta na skupovima vaše stranke upravo govori o tome da nas upravo vi ili on želi vratiti u takav jedan totalitarni sistem kakav vjerujem da nikome od nas ne bi trebao. Poštovana zastupnica Mirela Holy, replika. **Holy, Mirela (ORaH)** Poštovana kolegice Sobol, neosporna je činjenica da je ova Vlada napravila cijeli niz pozitivnih iskoraka u pravcu u pravcu promocije ljudskih prava, demokratizacije društva i podizanja vrijednosti statusnih prava pojedinaca. I jako veliki dio posla u tom smislu je odradio upravo ministar Bauk i mislim da u tom smislu i zaslužuje pohvalu. Vi ste se u svom govoru osvrnuli na jednu konstataciju da je za socijaldemokrate, odnosno socijaldemokratkinje karakteristično to da su u pravima i u provedbi politike izjednačene izjednačene bračne zajednice, izvanbračne zajednice i istospolne zajednice. Međutim u samom smislu provedbe politike ove Vlade ipak nije tako. I tu bih se htjela osvrnuti na ono na šta se na kraju krajeva oslanja i ovaj Zakon a to je Obiteljski zakon a koji ne izjednačava izvanbračne zajednice sa bračnim zajednicama i to posebice u ovom dijelu posvajanja djece. prema tom prijedlogu bračni partneri imaju pravo pojedinačno posvajati djecu međutim, partneri u izvanbračnoj zajednici nemaju pravo posvajati djecu a to je po mojem mišljenju dosta velika diskriminacija ljudi koji žive u izvanbračnim zajednicama. I zbog toga se ja nadam da će se do drugog čitanja Obiteljski zakon i da će se po tome vidjeti opredjeljenje socijaldemokratske Vlade da doista imamo jednakopravnost između ove tri vrste zajednica. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Gordana Sobol. da su za nas bračne, izvanbračne itd., dakle zajednice koje predstavljaju obiteljsku zajednicu i obiteljski život. Vi ste govorila sada o Obiteljskom zakonu ja ne bih danas govorila sada i o odredbama Obiteljskog zakona jer svi znamo da iza prvog čitanja Obiteljskog zakona i onog što smo u ime klubova govorili pa i u ime kluba SDP-a, u ime kluba HNS-a ako se ne varam, jesmo postavili smo i pitanje reguliranja prava izvanbračnih zajednica. Ja ne mogu sada unaprijed kazati šta će i kako će pisati u konačnom prijedlogu zakona kada dođe ovdje ali nadam se da će predlagatelj odnosno nadležno ministarstvo voditi računa o tome. A uostalom sad ću se pozvati na to dakle vratit vratit ću se na priopćenje Ustavnog suda koji je jasan, koji kaže da eventualna dopuna Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imat nikakvog utjecaja na daljnji razvitak zakonskih okvira instituta izvanbračne i istospolne zajednice itd., kao i vi da ćemo u tom smislu imati prilike raspravljati i kada dođe Obiteljski zakon na dnevni red. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. Hvala lijepa. Poštovana kolegice Sobol, vi ste u svojoj raspravi se ponovo vratili na ono o čemu smo puno razgovarali u Saboru uoči referenduma o ugrađivanju definicije braka u Ustav, a to je definicija obitelji dobro argumentirali. I ja želim to još jedanput ponoviti, da mi često u raspravama, pogotovo u političkom prostoru upadamo u veliku zamku, dakle da mnogi definiraju obitelj kao zajednicu muškarca, žene i djece, isključivo tako, što je naravno protuustavno i time apsolutno i odmah diskriminiraju primjerice nas samohrane roditelje koji živimo sa djetetom djetetom ili sa djecom. Dakle treba i u ovoj raspravi ponavljati da je obitelj ono okružje gdje nas razumiju i poštuju i gdje nas uvažavaju sa svim našim vrlinama i manama, okružje u kojem se osjećamo dobrodošli. što se tiče evo opetovanih ponavljanja onoga što je rekao Ustavni sud vezano za referendum, dakle da se ni na koji način bilo kakva odluka ne smije odnositi na zakonodavstvo istospolnih odnosno vanbračnih zajednica. Želim istaknuti nešto što mislim da je nužno za sve one koji će se protiviti i to žestoko donošenju ovakvoga zakona. Dakle imamo Ustavni sud i svi oni koji smatraju da je ovakav zakon i reguliranje u zakonu protuustavno mogu se nakon donošenja obratiti Ustavnom sudu pa će Ustavni sud donijeti pravorijek i mislim da ćemo onda zauvijek zatvoriti te rasprave je li nešto moguće u Hrvatskoj ili nije, je li nešto protuzakonito, protuustavno jer Ustav kaže u članku 14. među ostalim svi smo pred zakonom jednaki. barem mi ovdje u SDP-u smo sve ove godine isticali što za nas znači obitelj i možda je više nego što su neki isticali, govorili o različitim vrstama obitelji i o tome da obitelj ne može biti i nije jednako brak, a očito da jedan dio pa i kolega ovdje u Hrvatskom saboru upravo na taj način razmišlja o obitelji. Obitelj su i zajednice muškarca i žene, sa djecom ili bez djece, obitelj su i zajednicu muškarca i muškarca, žene i žene, obitelj su i jednoroditeljske obitelji, obitelj su i tamo gdje žive djed i baka eventualno sa svojom unučadi, dakle različite vrste obitelji, obiteljskog života i obiteljske zajednice. I ono što ne samo, sad govorim o Ustavu ili da govorim o europskim standardima, o konvenciji za zaštitu ljudskih prava, dakle svuda se ističe obitelj kao životne zajednice različitih vrsta i u tom smislu naravno slažem se s vama. Ponavljam, oni koji pokušavaju izjednačiti obitelj sa brakom očito su se malo preračunali da tako kažem pa su to valjda mislili da je referendum koji je proveden prošle godine da ide u tom smislu, a naravno da ne ide. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Sobol, sad ste maloprije govorili o različitim vrstama obitelji. Još je Stjepan Radić početkom 20. stoljeća rekao da je obitelj temeljna zajednica društva. Najvjerojatnije da nije razmišljao o ovim današnjim vrstama obitelji koje ste vi navodili, ali ne znam što je on mislio, pokojni je, ali ali otprilike se pretpostavlja. No ono što mene posebno u vašem govoru taknulo i zbog čega sam digao repliku, to je jedan izraz koji ste rekli kada se radi o trećim osobama uključenim u ovaj Zakon o životnom partnerstvu. Inače u Austriji se zove registrirano partnerstvo, ne znam i kod nas je reteriralo, čini mi se prije je bilo govora o registriranom partnerstvu, danas evo imamo Zakon o životnom partnerstvu. Kako i na koji način je došlo do toga, teško mi je reći. Dakle rečenica koja me dirnula dakle je da su u ovim zajednicama dakle istospolnim dobro prilagođena djeca. Dobro prilagođena djeca, tako ste rekli doslovce, slušao sam vas pozorno. Što to znači dobro prilagođena djeca kada znamo, sami ste rekli da dobrobit i dostojanstvo djeteta utvrđuje i uređuje sud. Je li normalno da djeca i je li sud pripada djeci i da se na sudu da kažem razvlače stvari u kojima se odlučuje o dobrobiti i dostojanstvu djeteta? Vi znate što je sud, kako je to na sudu, kako se čovjek osjeća, ja bih rekao pomalo i nelagodno bez obzira što god da radi, a kamoli djetetu da se putem suda utvrđuje njegova dobrobit i dostojanstvo. I što znači dobro prilagođena djeca? Mislim da je to pomalo uvlačenje trećih osoba, dakle djece u ovo zakonodavstvo, jedna neću reći nepotrebna ali pomalo stvar o kojoj trebamo danas raspraviti… **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Gordana Sobol. Kolega Grubišić, ja moram reći da nisam baš shvatila šta to vi niste točno shvatili u mom izlaganju i šta sad to znači dobro prilagođena djeca. Što znači, dakle kroz odgoj koji dobivaju u obitelji pa i u toj istospolnoj obitelji, dakle njihove vještine, njihove osobine, način prilagodbe među vršnjake u društvu itd., ne razlikuje se bitno ili ni u čemu u odnosu na djecu koja dolaze iz heteroseksualnih obitelji. Ako se i negdje pokaže razlika usuđujem se to reći to nije zato što su te razlike dobili, odnosno što su istospolni roditelji njima nešto drugo, drugačije vrijednosti ugrađivali od heteroseksualnih nego zato što postoji otpor ja bih rekla i predrasude i stereotipi u javnosti među društvenom zajednicom u odnosu na djecu, u odnosu, prvenstveno odnosu na roditelje koji žive u istospolnim zajednicama pa onda to olako prenose i na djecu svjesno ili manje svjesno. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime Kluba nezavisnih zastupnika prijavljeni su poštovani kolege Kajin i Ivan Grubišić. Vidim da za govornicu dolazi poštovani Ivan Grubišić.

Ispričat ću jedan događaj iz Kopenhagena prošli tjedan kada se jedna naša sugrađanka vozila taksijem od aerodroma do centra Kopenhagena. Onda je šofer pitao odakle je, ona je rekla da je iz Hrvatske, Croatia. On je ostao iznenađen. A onda mu je rekla to su jedne od država bivše Jugoslavije, aha to znam, mi smo vas primili u Europsku zajednicu ali Europska zajednica još nije ušla u vaše glave. To je iskustvo prošloga tjedna u Kopenhagenu. Ja mislim da će još puno vremena proći da stavovi napredne hajmo tako reći Europe uđu u naše glave i da s tim počnemo računati. Tu treba biti strpljiv, ići naprijed, ne osvrtati se na neke diskusije i podmečanja. Što se tiče ovoga prijedloga zakona u ime kluba nezavisnih zastupnika u Saboru mi se zalažemo najprije za poštivanje ustavnog načela da su svi građani

neće poboljšati ovu odrednicu, nego je naprosto treba primjenjivati svi su građani pred zakonom jednaki. Tako je i u ovom vidu i sa ovim zakonom, ne treba donositi nove zakone, posebno ne zato što se radi o marginalnim skupinama i to dizati na nacionalnu razinu, nego da se poštuju ustavna načela koja bi za sve trebala biti obvezatna. Sami prijedlog ovog zakona ja radi svojih uvjerenja ću biti suzdržan, a ostali članovi Nezavisnog kluba zastupnika dozvoljeno je to je naš stav da glasuju po svojoj savjesti. Na žalost događa se radi različitih razloga sasvim sigurno da više trpimo od predrasuda, od mitova, od mentalnih sklopova koji su formirani u prošlosti nego od suvremenih zbivanja u kojima živimo. I postajemo žrtve tih stereotipa, ne vidimo stvari onakvima kakve jesu i mogli bismo reći po Bibliji oči imaju a ne vide, ne vide što im se događa pred nosom, pred njima nego se pozivaju na prošlost i na prošla vremena. Ja sam za to da budemo suvremeniji, ja se zalažem za slobodu svakog pojedinca, ali odgovornu slobodu. I kad se radi o najintimnijim stvarima u čovjekovu životu moraju postojati neka načela koje treba poštivati ne dirajući u slobodu čovjeka ali zahtijevamo odgovornu slobodu. Ta odgovorna sloboda prvenstveno u građanskom društvu odnosi se na poštivanje pozitivnih zakona koje je ovaj Dom donio. Daljnju raspravu unutar našega kluba nastavit će gospodin Damir Kajin, a ja vam se zahvaljujem i zahvaljujem potpredsjedniku, ministru i suradnicima.

Ustavnog suda i od tuda na neki način možda treba poći, odnosno od samoga i ovoga referenduma koji je evo o braku a za nama je. Građani su se tu opredijelili, brak je zajednica muškarca i žene. Ustav je automatski u tom dijelu doživio promjenu. Pred nama je znači ovaj Zakon o životnom partnerstvu i samo da mi dopustite da citiram članak 1, 2., 3. da ovim Zakonom uređuje se životno partnerstvo, načela sklapanja i prestanak životnog partnerstva, postupci nadležnih tijela u svezi sa sklapanjem, prestankom prestankom životnog partnerstva, vođenje registra o životnom partnerstvu, te pravni učinci životnog partnerstva, a u članku 2. kaže se da životno partnerstvo i zajednica obiteljskog života dvije osobe istog spola koje su sklopile životno partnerski odnos pred nadležnim tijelom u skladu sa odredbama ovog Zakona itd. Mi smo kao što se malo prije govorilo 2003. izglasali Zakon o istospolnim zajednicama. On je objavljen u NN 116/03. E sad koje su razlike između tog zakona iz 2003.i ovog Zakona o životnom partnerstvu u kojem je ovdje riječ. Pa možemo ići nekako redom. Kad govorimo o definiciji životnog partnerstva iz ovog zakona, to je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola koje su sklopile životno parterski odnos pred nadležnim tijelom. U starom zakonu ili ovome koji je još uvijek na snazi u istospolnim zajednicama to je životna zajednica dviju osoba istog spola koje nisu u braku, izvanbračnoj ili drugoj istospolnoj zajednici i koja traje najmanje tri godine. E sada koje su još karakteristike ovog starog zakona, recimo da ga tako zovem o istospolnim zajednicama, obveza uzdržavanja do godinu dana, zajednička stečevina istospolne zajednice, to je imovina koju su parteri stekli radom za vrijeme trajanja istospolne zajednice ili potječe iz te imovine, partneri su u jednakim dijelovima suvlasnicima, zatim ono što je isto tako bitno, to je netolerancija na diskriminaciju ali su eto to možemo reći uskraćeni za sva ostala prava. Kod Zakona, ovoga zakona koji je ovdje sada pred nama, tu se govori između ostalog o neformalnom životnom partnerstvu, znači postojanje neformalnog životnog partnerstva dokazuje se na isti način i pod istim uvjetima kao i izvanbračna zajednica, zatim prava partera u životnom partnerstvu, zaštita privatnosti, obiteljskog života, pravo na međusobno zajedništvo itd., nasljednici prije svih pravo imaju njihova djeca, djeca nad kojima ima partersku skrb životni parter na jednake dijelove i prava koja imaju i roditelji i djeca, znači partneri, njihova djeca, djeca nad kojim je roditeljska ili parterska skrb mogu primiti dar od, uz oslobađanje od poreza itd. E sad na čemu počiva ovaj zakon onako kako ga ja doživljavam, prije svega na toj nekoj europskoj praksi, može se reći da je usklađen sa onom praksom u Njemačkoj, kao što smo jučer stalno govorili za Zakon o radu, da je usklađen sa njemačkim zakonom. A zašto spominjem Njemačku? Pa tamo su demokršćani, CDU, CSU bili na vlasti kada su pisali Zakon o pravima partera i vjerojatno će se svi isto tako da kancelarka Angela Merkel kći jednog protestantskog partnera koja se nije odrekla ni svog svjetonazora ni uvjerenja ni vjere ni Njemačke pa kakva je onda usporedba njemačkog i ovog zakona u najkraćim crtama. ni njemački zakon ni ovaj zakon ne poznaje istospolni brak, ni njemački ni ovaj zakon ne poznaje posvajanje djece, svugdje drugdje možemo reći da su ti zakoni na neki način usklađeni, bilo da je riječ o posvajanju djece partera, bilo da je riječ o registriranom partnerstvu, bilo da je riječ o partnerstvu koje je potpuno izjednačeno s brakom u svim pravima, bilo da je riječ o nasljeđivanju, bilo da je riječ o pravu na uzdržavanje. Ovdje su znači, možemo slobodno reći i taj njemački standard i ovo što je pred nama na neki način ovaj bliski. Dozvolite mi isto tako da kada se svi pozivamo u zadnje vrijeme na Papu Franeta ili Papu Franju da citiram samo neke dijelove kada je Papa tada bio kardinal Bergoglio u Argentini i on je poslao jedno u pismu se opredijelio apsolutno protiv gay brakova uz poziv na maksimalnu toleranciju prema toj zajednici i kao katolički prelat nije ni mogao drugačije a takav je stav i gotovo svih religijskih zajednica. Sunarodnjake je pozvao na dužno poštovanje prema onima koji žive, osjećaju i razmišljaju drugačije. Svi smo pozvani na božju ljubav. Međutim, jasnoća dijaloga zahtjeva razlikovanje da bi utvrdila istina o kojoj pastiri ne mogu šutjeti i da ne govorim dalje. duboko poštujući Papu Franeta ili Papu Franju i zato citiram njegovo pismo i mislim da je to korektno želim reći da stav crkve je jasno jedno a stav svjetovne vlasti je nešto posve drugo. jasno je da mi razmišljanje, stav crkve ne možemo isključiti ali u sekularnoj državi, zakone donosi parlament, ne donose biskupi. Međutim, oko jedne stvari se slaže vlast sa crkvom, nema posvajanja djece. Ja mislim da nema potrebe jednostavno radikalizirati u zakonskom rješenju iako mogu reći, ne mogu ni sam zapravo pretpostaviti što može biti za deset godina. moramo razmišljati o o onome kako razmišlja i velika većina hrvatskih građana što ne znači da je to uvijek i ispravno. Pošto nema a i ministar je u nekoliko navrata rekao posvajanja djece, ja mislim da su svi prijepori onda otpali i da ovaj Zakon ovakav kakav je ponuđen može proći. Ako je neki zakon prošao javnu raspravu mislim da je prošao ovaj. Ovaj zakon, da slažem se s onima koji su rekli da je na neki način potakao možda i referendum, istina i Bog, taj referendum nas je koštao, koliko, nekih 49 milijuna kuna, jedan nasip recimo, to je ekvivalent tri škole ili tri dvorane i ono što ja žalim da npr. neke liberalne stranke pa i u mojoj Istri nisu jasno građane pozvale budite protiv, ali drago mi je Istra glasala protiv. Zašto? Jer je na referendum izašla jedna nova generacija okupljena oko nevladinih udruga i izašli su svi manjinci koji su najbolje prepoznali pozadinu ovog Referenduma o ćirilici. Čak je na taj Referendum o braku izašlo više ljudi nego na lokalne izbore. Imajući znači na umu i rezultate tog referenduma na način koji evoluiramo, od mene pa na dalje, da ono što je bilo jučer čudno, danas više nije, pa imajući na umu rješenja, ne znam, jedne konzervativne Njemačke za jedan ovakav prijedlog zakona, mislim da možemo biti za. Ja se slažem sa onima koji ovdje govore da ovaj zakon nije ideološki zakon, da je to na neki način zakon koji definira određena ljudska prava, a naglasak, jasno uvijek treba biti na dobrobiti djeteta, e sad o tome se jasno da razgovarati pa i na tragu one biblijske koju je Don Grubišić spomenuo, oči imaju, a zapravo ne vide. I samo jednu rečenicu da kažem kada smo kod ovoga Referenduma o braku, 47 milijuna kuna. Rekoh maloprije da je to jedan nasip u Velikoj Gorici ili Sisku ili ne znam gdje, a danas smo imali prilike čitati kako su se jamstva dijelila od strane Hrvatske banke banke za obnovu i razvoj, a da je samo tu bilo reda, možda smo mogli imati sve rijeke uređene ili regulirane. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na replike na dio izlaganja Ivana Grubišića. Na repliku se javio Dujomir Marasović. u Amsterdamu, ne znam gdje ste bili, u Bruxellesu, ne znam točno koji ste grad spomenuli i da taj šofer ne zna gdje je Hrvatska, a zna gdje je Jugoslavija. I kao on je nas nešto podučio što mi trebamo činiti. Pa vas kao predsjednika akademske udruge po mom mišljenju, treba vam pomoć da shvatite da je taj šofer jedan primitivac, jedan nepismeni čovjek, jedan neinformirani čovjek, jedan čovjek koji nije zaslužio da on vama bude prosvjetitelj i put vodilja razvoja hrvatskog društva. Dosta je više podilaženja Europi, znači vama je kriterij da više vrijedi mišljenje jednog nepismenog šofera tko će znati iz koje zemlje, možda iz Jugoslavije, nego što misli hrvatski narod ili vi sami. Dosta je više kompleksna manje vrijednosti. Ja ne robujem takvim kodeksima, kao što izgleda vi robujete.

politikantska podmetanja, a ova vaša da sam ja, da je to utjecalo na mene što sam ispričao što se dogodilo jer potpuno proizvoljno i ne mogu se s tim složiti. To nije istina.

predrasuda koje nas uništavaju, koje nas vode nazad, stereotipima o kojima smo svi skupa žrtve, svi žrtve i da se okrenemo sadašnjosti i budućnosti. Nažalost, često oni koji koji propagiraju te stereotipe, koji ih stalno iznose, oni u biti manipuliraju, nisu oni, oni žive vrlo moderno, oni recimo ako imaju ljubavnicu, ona će abortirati u inozemstvu, ako je žena neplodna, jednako tako, a zalagat će se dakle i za protiv jednog ili protiv drugog. Dakle radi se o licemjerima, o farizejima. Često jednoj poraženoj politici koja je do jučer jamila, a danas bi bacala u jame, dakle nekim novim jamarima. U biti ono što nam svima mora biti misao vodilja, a to je povećanje tolerancije, spremnost slušanja argumenata, uvažavanje potreba drugih i drugačijih jer bez toga jednostavno nećemo moći komunicirati s razvijenim društvima koja su se odavno odmakla od kolektivističkih manifestacija moći. Uostalom, da parafraziram upravo i što je rekao i kojeg je citirao i Kajin, papu, tko smo mi da sudimo ljudima kako će živjeti svoje osobne živote? **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, Ivan Grubišić. Zahvaljujem na primjedbi i slaganju sa nekim od mojih izlaganja i stavova, ali kada se radi o predrasudama, o mentalnim sklopovima bilo koje vrste, ideološkim, vjerskim, nacionalnim, tu nema logike i uzalud se pozivati na logiku jer je naprosto ne može biti, to su zatvoreni sustavi u kojima se ne može logičkim razlozima i racionalnošću prodrijeti. To treba prepustiti vremenu pa što se dogodi iz toga, ali treba biti strpljiv i nadati se da vrijeme ne treba gurati, da ono ide i da ćemo možda u drugom čitanju biti pametniji sa svojim prijedlozima i kroz slobodan razgovor doći do boljih rješenja. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad imamo prijavljenu povredu Poslovnika. Poštovani Ante Babić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Članak 238., stavak 4., zastupnica Ingrid Antičević je danas, a i neki drugi kolege zastupnici iz SDP-a stalno imputiraju da je netko tu govorio o jamama ili neki od nas da su govorili o jamama. Ja nisam čuo da je bilo tko govorio ili spominjao te jame, ja to nisam doživio, ovdje u Hrvatskom saboru, niti ono što se imputira kroz javne medije. Pa bih, evo očekivao i od vas potpredsjedniče da stanete u zaštitu neizgovorenih riječi mislim da to nije niti pravedno niti pošteno da se takva mantra vrti danas ovdje po Hrvatskom saboru. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Nije prekršen Poslovnik osobito ne članak 238.na koji se pozivate. To o jamama je izašlo u svim medijima, apsolutno u svim medijima. To je jedan javna stvar. A ne pada mi na pamet nijednom zastupniku sprečavati slobodu govora, naročito ne tu u sabornici. Ako je tema neugodna, neugodna je šta ja mogu tu, ja je nisam učinio neugodnom, a nije učinila ni kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Obratite se onima koji su tu temu učinili neugodnom za vas, s njima to raspravite. Nastavljamo sa replikama. Poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. Izvolite. tolerantna, vidim da se sada krenuli sa jamama, očito se želi odvući diskusija u nekom drugom smjeru, kao referenca se spominju i taksisti u Kopenhagenu pa ja mislim da je red da se vratimo na temu. Na kraju svi smo zbog teme ovdje, a ne zbog sticanja eventualnih bodova negdje u medijima. Ja se slažem sa uvaženim zastupnikom Grubišićem da nije trebalo donositi ovaj zakon, da se mogao popraviti i nadopuniti postojeći zakon, jednako kao što se slažem da itekako se treba zalagati za jednaka prava i na tragu onoga što on inače zagovara zapravo samo očekivao da će on ukazati ne neke druge stvari u ovom zakonu. primjerice da predlagatelj nigdje ne upućuje na Zakon o sprečavanju nasilja u obitelji kao da npr. takvih pojava ne može biti u zajednicama životnog partnerstva. riječ nasilje se uopće ne spominje u cijelom prijedlogu, a prema aktualnom prijedlogu zajednicama životnog partnerstva ne može pružati zaštita od nasilja u obitelji. Recimo to je jedan ozbiljan propust ovog prijedloga pa sam ja očekivao da će se na to referirati, ali eto nije. Interesantnije su nam valjda priče o jamama i taksistima u Kopenhagenu. Hvala. Evo vi pozivate da se vratimo na temu, a počinjete i završavate sa jamama. Odgovorit će vam kolega Ivan Grubišić. Nisam u potpunosti razumio repliku uvaženog Reinera pa bih molio da mi ponovi jer Kajina nema ovdje. Ako može. **Stazić, Nenad Nije moguće da vam ponovi jer je sve izrekao u replici. Pitanje koliko je ona bila razumljiva ili ne to je druga stvar. Nova replika Ante Babić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić vi ste rekli oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju ali ja evo o ovoj teškoj gospodarskoj situaciji kada raspravljamo Zakon o životnom partnerstvu čujem, možda vi ne čujete tu zvižduke radnika od HŽ Carga koji dolaze prosvjedovati ovdje ispred Markova trga. rekli ste u svom obraćanju da misao vodilja svakog zakona jednakopravnost koliko sam shvatio, ali ste zaboravili da nije bilo nužno donošenje ovog Zakona o životnom partnerstvu jer je Hrvatski sabor još 2003.godine donio Zakon o istospolnim zajednicama. I naravno da svi mi i ja ovdje smo svjesni toga da u nas i oko nas žive ljudi drugačije seksualne orijentacije i tu nema spora. Ukoliko se htjelo pomoći tim ljudima kod nasljedstva, posjeta bolnicama, imovini na bilo koji drugačiji način mogle su se donijeti izmjene i dopune toga zakona, a ne ići u prijedlog novog Zakona o životnom partnerstvu.

to znači radi se o jednom stavu mome osobno, ali drugim članovima Nezavisnog kluba ostavljam da glasaju po savjesti. Ako se poštiva temeljno ustavno načelo da su svi građani pred zakonom jednaki onda umnažanje zakona ne rješava probleme nego ih komplicira, a to nije dobro, to se slažem. Slijede replike na izlaganja Damira Kajina. Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Spominjali ste u nekoliko navrata zakon iz 2003.godine i uspoređivali ga sa ovim zakonom o kojem danas raspravljamo, ne samo vi nego i dosta kolega u obraćanju i replika. Mislim treba biti otvoren pa kazati da taj zakon iz 2003.ne rješava ništa. uspjeh jedino tog zakona je to što je naznačio postojanje nekog problem i priznao nekakvu zajednicu, ali tim zakonom se ne rješava i ne može se riješiti ama baš ništa i mislim da ne treba ta dva zakona uspoređivati. To je bio razlog što sam tada mislim jedini u vladi tada sam sjedio u vladi i glasao protiv ovog zakona. Iz oporbene situacije pokušao sam s nekim kolegama predložiti zakon koji normalno nije prošao koji bi riješio barem donekle te probleme i tu situaciju. A već bi bilo dobro kada se pozivamo na praksu europskih zemalja, vi ste između ostalog usporedili ovaj zakon sa njemačkim, treba biti otvoren i iskren pa kazati da ipak njemački zakon ide korak dalje. Dakle njemački zakon dopušta usvajanje djeteta partnera. Ja bih volio da se mi raspravljajući o ovom zakonu uspoređujemo sa Belgijom, Danskom, Francuskom, Islandom, Norveškom, Portugalom, Španjolskom, Švedskom, Nizozemskom i Ujedinjenim Kraljevstvom, to su zemlje koje imaju istospolni brak i riješili su sve svoje problem. I onda recimo gospodin potpredsjednik Reiner ne bi imao problema napominjati napominjati da nešto u ovom zakonu nije navedeno jer bi to bila isto ono što se odnosi na brak, odnosilo bi se i na istospolno partnerstvo o kojem sada mi razgovaramo, a čini mi se i vraćam se na to da bi možda trebalo iskoristiti da razgovaramo ozbiljnije o ovom Zakonu i da napravimo taj korak dalje, odnosno da raspravljamo o mogućnosti posvajanja djece. **Stazić, Nenad Hvala. Vidim kolega Kajin da vi imate nekih problema posebno glede roditeljstva u ovom Zakonu. Podsjetiti ću vas kada je riječ o djeci da ovaj Zakon širom otvara vrata za primjerice surogat roditeljstvo. Surogat roditeljstvo jedan odvratan način korištenja drugog čovjeka, ponižavanja i plaćanja za novac gdje druga, koristeći činjenicu da je druga osoba ženskog spola siromašna i živi u nekoj drugoj državi, dva muškarca će za određenu količinu novca unajmiti tu ženu za neko razdoblje da bi oni u svojoj zajednici mogli imati dijete. Pa radi se o elementarnom i teškom kršenju ljudskih prava druge osobe koju mi i predlagatelj zakona je praktički u uvodnom govoru prepoznao kao nešto što se događa u svijetu. Pa u svijetu se događa svašta. U svijetu se događa i kanibalizam i droga i svašta, međutim, to ne znači da ćemo mi zato to implementirati u naše zakonodavstvo i u našu društvenu tradiciju zato što se to događa u svijetu. Prema tome, ono što ste spomenuli oko djece, ne ovaj Zakon otvara i prostor što se tiče djece, itekako. Hvala lijepo. Pa kolega Kajin je spomenuo, zapravo rekao je da ovaj Zakon nije ideološki i to je točno i nikako ne bi trebao biti. Naime, svi mi u nekakvom periodu života ili bilo kada smo došli u situaciju da moramo zauzeti stav o pravima homoseksualnih osoba. Pa i mi danas ovdje, odnosno i mi danas kroz naše diskusije pokazujemo zapravo taj stav jer je to realnost, oni su tu. Međutim, smatram da ovom problemu treba pristupiti, odnosno postupati na vrlo jednostavnom, po jednostavnom principu, ne nikako niti ideološki, ne nikako politički nego jednostavno ljudski. Moramo se ljudski prema njima odnositi. Isto tako je bilo govora o posvajanju djece i različitih pristupa tome. Međutim, dok god smo tako homofobni, dok god tako možemo razmišljati o roditeljima takve djece, mislim da stvarno postoji opasnost, opasnost zbog predrasuda da bi djeca u takvim slučajevima trpjela. Hvala lijepa. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Kajin je dosta govorio o zaštiti djece. Ja se svakako slažem da djeca i zaštita djece svakako treba imati prioritet. ono što bih želio istaknuti i zbog sadašnje rasprave kao eventualnu nadopunu kolegi Kajinu da kada govorimo o zaštiti djece, ne govorimo o zaštiti djece od istospolnih partnera, odnosno od istospolnih roditelja nego zaštiti djece od društva koje je prebrzo sklono osuditi a ne pokušati razumjeti. Drage kolegice i kolege mnoge stvari koje rješavamo ovim Zakonom mi uzimamo zdravo za gotovo. Nismo spremni razumjeti, spremni smo samo osuditi, spremni smo reći da nešto nije prirodno, ali mislim da nam nitko ne daje to pravo pogotovo pravo miješati se kako će netko živjeti svoj privatni život. Tim više što ljudi koji će jednoga dana konzumirati ovaj Zakon nemaju izbora. Znači istospolna, spolna orijentacija nije stvar izbora kao što ni heteroseksualna nije. I zato apeliram na vas, pokušajmo prije svega razumjeti. Ako hoćete to je jedna ljudska vrednota a i kršćanska ako ćemo govoriti u takvim okvirima. Za riječ se sada javio ministar uprave poštovani Arsen Bauk, izvolite. a to je otprilike da bi se na ovaj način dopustile trgovina djecom. Ovo je daleko najneodgovorniji od svih prigovora upućenom zakonu. Temelji se na ozbiljnoj predrasudi prema gay osobama i prepetuira društvenost netrpeljivost i mržnju. Prije svega treba primijetiti kako je mogućnost odlaska u siromašnije države radi kupovine u navodne znakove "djece" putem surogat majčinstva odavno dostupna onima koji žele imati djecu a to ne mogu ostvariti biološkim putem ili posvojenjem. Npr. heteroseksualni parovi koji ne mogu začeti niti in vitro metodom mogu se ovog trena uputiti u neku Ukrajinu i tamo kupiti usluge surogatstva. Štoviše nismo li prije godinu dana imali prilike kroz medije pratiti priču o nekoj hrvatskoj agenciji koja je od hrvatskih parova uzimala novac kako bi bez ili sa njihovim znanjem u jednoj afričkoj državi posredovala odnosno u navodne znakove "kupovala djecu" iz sirotišta. Ako je tako nešto moguće već i danas valja se glasno zapitati iz kojih motiva se sada povlače tvrdnje da će baš ovaj zakon dovesti do defacto legalizacije kupovine djece u inozemstvu i ignorirati da ta mogućnost već odavno postoji i da je zabranjena kazneno pravnim poretkom Republike Hrvatske kao i međunarodnim kaznenim pravom jednostavno ukazuje na to da oni koji iznose ovakve tvrdnje potiču predrasudu kako su gay osobe iskvarene i nemoralne. To je oblik širenja netrpeljivosti, netolerancije i mržnje kakvu je Europski parlament ogromnom većinom zastupnika sa lijeve i desne strane političkog spektra zabranio prije nekoliko dana izglasavanjem tzv. Lunacek izvještaja. Životna činjenica je da osobe koje ne mogu imati djecu u velikom broju ne odlaze u strane zemlje i ne kupuju djecu iz vrlo jednostavnog razloga što je takva praksa ne samo nezakonita i kažnjiva već izuzetno moralno problematična. Takvo stajalište dijele ljudi bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju. Zahvaljujem. Hvala. Postoji bazično nerazumijevanje pojmova u ovom slučaju a to je nerazumijevanje pojma neplodnosti. Pojam neplodnosti se nije do sada u medicinskoj praksi, nikada nije bio prepoznat kao problem osobe. Dakle, nije postojala neplodna osoba. Neplodna osoba nastaje forsiranjem ove ideologije koju i vi ovdje predstavljate. Postoji problem neplodnog para, dakle par je mogao biti neplodan, ne osoba. Osoba postaje neplodna naravno u onom trenutku ako se nalazi u vezi koja ni ne može biti plodna. Ali pitanje neplodnosti je uvijek bilo pitanje neplodnosti para. Od neplodnosti se liječio par, uvijek je bio par, nikada nije bila osoba jer ne možete utvrditi da li je jedna osoba u paru sa nekom drugom osobom drugog spola može … taj par biti plodan, a u kombinaciji jedne osobe i neke druge može bit neplodan. Dakle zbog toga i ovo izvrtanje teze općenito i onda stvaranje novih konstrukcija o neplodnoj osobi zapravo ide na trag ove ideologije koja stoji u pozadini i ovog zakonskog prijedloga koji ste vi ovdje iznijeli. Znači neplodnost je bila i ostala zapravo pitanje para. Par je neplodan i par se liječi od neplodnosti, ne osoba. Odgovor na repliku, ministar Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine zastupniče, ja sam vrlo jasno rekao, ono što je moralno problematično i kažnjivo i što se događa moralno je problematično danas, kažnjivo je danas i moralno je problematično i kažnjivo i za heteroseksualne i homoseksualne osobe. I to što ste rekli nema nikakve veze s ovim zakonom, osim što sam ukazao da se time potiče predrasuda i što ste me uspjeli isprovocirat da stavim ovaj znak da prije nego što imate predrasudu prema ovim drugačijima morate imate predrasudu prema meni. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a poštovani potpredsjednik doma Željko Reiner, izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Najprije bih postavio jedno načelno pitanje, zašto Vlada uopće inzistira na donošenju ovog zakona u vrijeme kada Hrvatska ima daleko veće probleme zbog izuzetno loše gospodarske situacije, svekolike krize, ogromne nezaposlenosti i sve većeg siromaštva koji jednako pogađaju sve građane, bili oni homoseksualne ili heteroseksualne orijentacije. Mi čujemo upravo vani zvižduke radnika HŽ-Carga kojih će još 800 ostati bez posla i povećati onaj broj od skoro 400 000 nezaposlenih kakav nikad nije bio u Hrvatskoj, a mi evo raspravljamo pa čak i o svemu drugome nego o ovom zakonu. Vidim da se već dižu replike, a ja nisam ni počeo govoriti o ovom zakonu, to je isto vrlo zanimljivo. Zanimljivo je da se sad donosi ovaj zakon, tim više što se radi zapravo o zakonu koji se tiče vrlo malog broja osoba. Prema popisu stanovništva postoji samo 70 takvih parova, odnosno 140 osoba. Međutim bez obzira što se radi o uistinu vrlo malom broju osoba, pa čak i da ih je u stvarnom životu nekoliko puta više, ali se iz bilo kojeg razloga nisu odlučili objaviti svoje odnose, ako Vlada drži da je u ovom društvenom i gospodarskom trenutku važnije od bilo čega drugoga zaštiti njihova prava ili im dati neka prava koja dosad nisu imala onda je duboko razočaravajući način na koji se pokušalo to postići ovim prijedlogom zakona. Želim najprije vrlo jasno reći da HDZ ni u kom slučaju nije protiv boljeg reguliranja odnosa između homoseksualnih osoba koje žive u zajednici gdje se prijedlog zakona zapravo na to odnosi, iako se iz potpuno nejasnih razloga vjerojatno zbog dvoličnosti predlagača tako ne zove, ali to treba onda učiniti na primjeren način. Prvo želim reći da se prijedlogom ovog zakona bezočno i besprimjereno izigrava izričita volja naroda izražena na nedavnom referendumu i zapravo omogućava sklapanje braka osobama istog spola samo pod drugim nazivom, pod nazivom životno partnerstvo. Time je duboko ugrožena vladavina prava u Hrvatskoj. Na referendumu kolegice i kolege, nije izražena volja naroda samo da se drugačiji oblici zajednica od one životne zajednice žene i muškarca ne smiju zvati brak, već da takve zajednice nemaju i ne mogu imati stvarno obilježje i potpuni sadržaj braka. Da se radi o pokušaju da se omogući sklapanje braka samo pod drugim imenom upućuje i više članaka prijedloga prijedloga zakona u kojima se navodi da se za određeni institut, citiram: "na odgovarajući način primjenjuju odredbe posebnog zakona koji uređuje obiteljske odnose", odnosno referira se na brojne članke Obiteljskog zakona koje se odnose upravo na brak i bračne odnose pa se odnosi između istospolnih partnera uređuju uređuju na identičan način, samo ne pod nazivom braka. Međutim, iako se tvrdi da je životno partnerstvo zajednica obiteljskog života nužno se nameće pitanje po čemu je takva zajednica dviju osoba iz članka 2. prijedloga obitelj odnosno zajednica kad se za nju slijedom ovog prijedloga zakona ne traži ni zajedničko boravište ni prebivalište. Takvi životni partneri ne moraju imati ni isto kućanstvo, uopće ne moraju živjeti u zajednici, već dapače mogu trajno živjeti svaki za sebe recimo udaljeni stotinama km. Ako se uistinu želilo afirmirati institut životnog partnerstva dvije homoseksualne osobe onda je također potpuno nejasno zašto ga se odmah u članku 3. obezvrjeđuje institutom neformalnog životnog partnerstva. Pa tako najednom imamo učinke istospolnog partnerstva koji su arogantno ignorirajući volju hrvatskih birača izraženu na referendumu praktički u potpunosti izjednačeni s brakom i to ne samo za registrirane istospolne partnere, već i za one koji žive u neformalnoj zajednici, što god to značilo, jer se to u prijedlogu ne definira. Držimo posebno neprihvatljivim da ovim prijedlogom zakona nije izričito zabranjeno posvajanje djece od strane istospolnih zajednica, iako su članovi Vlade jasno i više puta javno obećali da će to u ovom zakonu izrijekom zabraniti. Umjesto toga ovaj prijedlog zakona izmišlja nove institute koji su ustvari posvojenje samo se tako ne zovu nego ih se naziva roditeljska skrb, odnosno partnerska skrb, a sadržajno daju sva prava posvojitelja, maćehe i očuha osim formalnog upis u djetetovu maticu rođenih. Time se naprosto vara javnost jer se u stvarnosti na mala vrata uvodi posvajanje, ali čak po drugim kriterijima nego što ih ima bilo koja druga osoba koja želi posvojiti dijete, usprkos tome što je ministar pokušavajući uvjeriti javnost u suprotno rekao da nije to tako. Osobito je neprihvatljivo što institut neformalnog životnog partnerstva zapravo duboko diskriminira bračne a osobito izvanbračne drugove jer slijedom ovog zakona pukom izjavom jednog životnog partnera može doći do toga da drugi partner stječe pravo na posvajanje djeteta neformalnog životnog partnera što nije omogućeno niti bračnim drugovima, a kamoli heteroseksualnim osobama u izvanbračnoj zajednici. Ministar Bauk je svojom zadnjom intervencijom skrenuo pozornost na surogat majčinstvo ignorirajući jedan puno opasniji institut u ovom zakonu koji uistinu širom otvara vrata trgovini ljudima, uvozu usuđujem se čak reći i seksualnog roblja i pedofiliji. To je očito iz odbijanja predlagatelja da kao uvjet za priznavanje civilnih zajednica sklopljenih u inozemstvu odredi minimalne uvjete sukladno hrvatskom pravu kao što je punoljetnost. Dakle, ako se ovakav zakon prihvati moći će se uvoziti djeca manja od 18 godina ako su negdje u svijetu u nekoj zemlji gdje je to dopušteno sklopila životno partnerstvo sa svojim partnerom. Ja bih ga nazvao uvoznikom iz Hrvatske. Čak je i Ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo predlagatelja na taj ozbiljni propust ali ga je očito predlagatelj odlučio ignorirati. Ovim se zakonom otvara i nameće jedno ozbiljno pitanje, a to je pitanje priziva savjesti, odnosno ograničavanja vjerskih i drugih sloboda osoba koje će ga morati provoditi a on se kosi s njihovim uvjerenjima. Prijedlog zakona stavlja razne službene osobe kao što su bilježnici, socijalni radnici, matičari, suci koji zbog svojih eventualnih vjerskih i svjetonazorskih stavova to ne prihvaćaju u vrlo tešku, da ne kažem bezizlaznu situaciju. Što je naime sa matičarima i socijalnim radnicima koji zbog svojih uvjerenja ne žele sklapati takve zapravo istospolne brakove koji se samo drugačije zovu. Što je sa sucima koji ih ne žele raskidati? Pravo prigovora savjesti izraz je prava na slobodu savjesti koje je zajamčeno brojnim dokumentima od Opće deklaracije ujedinjenih naroda o pravima čovjeka do Konvencije ujedinjenih naroda o zaštiti prava radnika selitelja i članova njihovih obitelji. Tražimo od predlagatelja ako doista namjerava ustrajati u donošenju ovog zakona kojemu se mi, a to želim jasno ponoviti protivimo da barem prizna pravo na priziv savjesti matičarima, socijalnim radnicima i sucima i to na isti način kako je to priznato ovlaštenim zastupnicima, vojnicima, zdravstvenim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima pri umjetnoj oplodnji, liječnicima, stomatolozima, medicinskim sestrama sukladno Zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakonu o liječništvu i Zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakonu o liječništvu Moramo skrenuti pozornost da će prijedlog zakona stvoriti veliku pravnu nesigurnost i otvoriti mnogo pravnih nejasnoća budući da materija zadire u dvadesetak drugih zakona od kojih su neki organski zakoni. Stoga će ovaj zakon recimo to vrlo jasno svima u stvarnosti biti neprovediv. Kako ovaj Zakon nije lex specialis niti za zabranu diskriminacije, niti za obvezne odnose, niti za vlasništvo i druga stvarna prava, niti za autorska i slična prava, niti za nasljeđivanje, niti za porez na dohodak, niti za porez na promet nekretnina, ni za životno mirovinsko ni zdravstveno osiguranje, niti za azil, niti za strance, niti za socijalnu skrb, niti za rad, niti za prebivalište, niti za hrvatsko državljanstvo. Besmisleno je bilo u prijedlog ovog Zakona ugrađivati sve te odredbe, a one su ipak ugrađene. Naime, u realnom životu je potpuno jasno i izvjesno da referenti raznih služba koje će se susretati sa pojedinim pitanjima reguliranim ovim Zakonom, a koji su drugačije regulirani u nizu zakona na kojima ti službenici temelje svoj svakodnevni rad naprosto neće moći izravno primjenjivati odredbe ovog zakona. Dakle, umjesto da se stvarno bolje zaštite prava osoba homoseksualne orijentacije koje žive u trajnim zajednicama stvara se privid da su vladajući za njih nešto učinili i izborili usprkos navodno strašno konzervativnoj javnosti i navodno nazadnoj oporbi, a u realnom životu im se zbog neusuglašenosti ovog Zakona sa brojnim drugim zakonima zapravo ništa neće promijeniti jer će ovaj Zakon biti potpuno neprimjenjiv. Da je tome tako najbolje pokazuje činjenica da u prijedlogu zakona uopće nema nikakvih kaznenih ni prekršajnih odredbi niti u nekom posebnom dijelu, niti u odvojenom poglavlju, ali čak niti u obliku pojedinih članaka što je nezapamćeno za prijedlog zakona. To upućuje ili da predlagatelju uopće nije bilo stalo do stvarne implementacije zakona ili sam smatra da su odredbe zakona neozbiljne i neprovedive pa da njihovo kršenje niti ne zavređuje neku kaznu. Da smatra suprotno bio bi valjda predložio kaznene ili prekršajne odredbe. To je ujedno i jedan od najboljih dokaza da ovaj Zakon i nije pisan kao zakon već kao svojevrsna deklaracija ili magma carta libertatum homoseksualnih osoba da žive u zajednicama, ali koja im nikakvim stvarnim mehanizmima zapravo to ne osigurava. Ako ovo nije Zakon o sprječavanju i zabrani diskriminacije, a takav zakon već imamo pa onda on to nije zašto se njime onda uopće navodno štiti osobe istospolne seksualne orijentacije. Ako se htjelo bolje zaštititi njihova prava zašto se nisu naprosto predložile izmjene i nadopune postojećeg Zakona o istospolnim zajednicama i u njemu se regulirala prava članova tih zajednica. Mi dakle držimo da uopće nije trebalo donositi neki novi zakon koji će ako se donese takav kakav je predložen uzrokovati ne samo nevjerojatnu količinu gotovo neriješenih pravnih problema i kontroverzi. Međutim, on neće dati nikakvu korist osobama homoseksualne orijentacije niti osigurati neka veća prava njihovim zajednicama. Ovaj zakon je naprosto nepopravljiv ili barem vrlo, vrlo teško popravljiv. Stoga predlažemo da se povuče iz procedure i da se izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o istospolnim zajednicama bolje definiraju, pa ako treba u određenom smislu i povećaju već do sada zajamčena prava članova takvih zajednica. Osim toga, treba jasno reći da predlagač uopće nije upoznao javnost sa stvarnim učincima i mogućim dosezima ovog Zakona, niti sa rezultatima takvih društvenih pokusa u nekim drugim zemljama nego se medijskom kampanjom stvarala i dalje stvara jedna iskrivljena slika u javnosti ističući samo ono što vladajući pa i predlagač vjeruju da većini građana nije sporno a ne spominjući ili čak skrivajući niz spornih činjenica i loših iskustava. Pri tome se stvara lažna slika da bi se eventualnim neprihvaćanjem ovog nemušto napisanog i nomotehnički nakaradnog zakona jednoj skupini građana mogla uskratiti neka prava što naprosto nije istina jer im se on nažalost ništa ne daje već se donosi jedna deklaracija koja će biti potpuno neprovediva. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega Reiner za razliku od vas ja kad repliciram ja sjedim u sabornici i dovoljna mi je bila vaša prva rečenica da vam nije jasno zašto Vlada predlaže ovaj zakon, da vam to objasni, ali u trećoj rečenici ste kazali hoće li se nešto spekulirati o dvoličnosti predlagatelja pa ću od toga odustati. O tome tko je dvoličan kad smo na temi homoseksualnosti, homoseksualaca i brakova ili ti zajednica ili ti posvajanje djece homoseksualnih parova o tome bi se dalo nadugo i naširoko razgovarati. Da vas podsjetim šta ste pričali 2003.o zakonu zakonu na koji se sada pozivate, a da ne kažem i da vas ne podsjećam šta ste pričali 2004., 2005. o pošasti, neprirodnom ponašanju itd., itd. Zanimljivo da sad zapravo ispada da se vi zalažete za prava homoseksualaca. Evo vam jedan prijedlog, napravite do drugog čitanja prijedlog Zakona kako vi u HDZ-u vidite da tu stvar treba popraviti. Ja vas uvjeravam da ćemo maksimum napora uložiti da ta vaša varijanta prođe jer držim ma bez obzira što piše u nekom papiru koji razgovora i koji priča o pravima homoseksualca, vi ćete biti protiv. To što ćete vi govoriti o tome, to je jedna stvar priče. Zato sam se ja zalagao kao što je ministar rekao, ovo je kompromisno rješenje. Zato sam se ja i zalagao da u ovom zakonu se uvrsti i pravo na usvajanje djece jer bilo kompromisno rješenje, bilo nekakvo cjelovito rješenje ili ako hoćete neko polovično, vi ćete biti protiv, sasvim razumljivo i sasvim je to meni jasno i ja to respektiram i poštujem, ali nemojte nam s govornice pričat ono što ste sad pričali i nemojte govoriti o dvoličnosti predlagatelja. Hvala lijepa. ja nisam 2003. godine ništa govorio, jer nisam ovdje ni sjedio, ni 2004., ni 2008. pa ste očito nešto pobrkali. Međutim, vrlo interesantno da vi sad meni predbacujete da se ja zalažem za nečija prava, jer to nešto neki krime ako se ja zalažem za nečija prava, jel to nešto loše? Vi ste vjerojatno očekivali da ću ja sad nešto strašno napasti ne znam prava osoba istospolne orijentacije i sad ja kad to nisam učinio vi ste silno razočarani. Međutim, ono što moram vam odgovoriti, vi pozivate da mi načinimo prijedlog zakona, prvo, to je slično kao poziv premijera, vašeg šefa koji kaže, mi nismo neuspješni ali dajte vi prijedloge kako da budemo uspješni, pa nije to posao oporbe da radi vaš posao, vi ste sad na vlasti i rekli ste da imate svu vlast, da sve možete učiniti, stavili ste svoje ljude svuda pa obavite taj svoj posao ako ga znate, ako ne znate mi ćemo sigurno budući da ćemo doći na vlast napraviti bolji zakon od ovoga. Hvala lijepo. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Reiner, kad govorite o krizi, kriza nam nikad ne smije biti opravdanje za zanemarivanje ljudskih prava. Ljudska prava su civilizacijska, povijesna, kulturna stečevina Hrvatske, RH, moderne RH, modernog hrvatskog društva i mislim da na tome treba itekako ustrajati. Posebno kada nam štićenje ljudskih prava, kada nas ne košta ništa a ljudi čija prava štitimo njima znači itekako puno. Kažete da ovaj zakon neće pomoći ljudima istospolne orijentacije ali jeste pitali njih da li će im pomoći. Mi smo, imali smo dijalog na mnoštvo saborskih odbora gdje smo čuli njihovo mišljenje i gdje znamo koliko problema, s kojim problemima i koliko problema imaju suočavajući se sa problemima koje je ostavio upravo ovaj manjkavi zakon iz 2003.godine o kojemu ću nešto više u svojoj pojedinačnoj raspravi. Kada govorite o referendumu, ja iščitavam između redova između onoga što ste rekli da priznajete da ovo nije bio referendum o definiciji braka nego referendum protiv jednog djela građana RH. Po meni je to nedopustivo, tim više što brak nikad nije bio ugrožen, kao takav je kao institucija, što smo i jasno rekli i brak je definiran u članku pet sadašnjeg zakona, odnosno biti će u članku 14. ili 15. budućeg zakona i definiran je kao zakonom uređena zajednica žene i muškarca. I na kraju kažete koliko ljudi ima, pa njih ni nema puno, njima ne treba pomoć. Talmud kaže onaj tko spasi jedan život, spasio je cijeli svijet. Ako pomognemo jednom čovjeku, jednom paru, ovaj zakon se isplatio ali pomoći ćemo puno više njih. Hvala. Odgovor na repliku, potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zastupniče, vi ste u ovom u dvije minute uspjeli reći jedan cijeli niz kontradiktornosti. Prvo ste me napali što se zalažem za nečija prava, onda ste rekli citirali Talmud, ja se slažem s time ali ja nisam rekao da to ne treba zato rješavati. Ja sam samo rekao da sigurno i to stojim kod toga u ovom času ima neusporedivo većih problema za sve građane bili oni homoseksualni, heteroseksualne orijentacije kad ostanu bez posla, kad nemaju od čega živjeti i to je stvarni problem svih građana Hrvatske nevezano od njihove spolne orijentacije a to ne možete nažalost osporiti a znamo i zbog čega je do toga došlo. Ono što treba isto tako vrlo jasno reći da ni u kom slučaju nitko nije rekao da je referendum nešto upaljeno protiv nekoga, dapače ja osobno sam više puta, a i nakon ishoda referenduma rekao upravo suprotno, da on nije i ne smije biti i nije ni tako zamišljen da bude orijentiran protiv nekoga.

Hvala lijepo. U cjelini se ne slažem sa svim ovim što ste vi u ime HDZ-a iznijeli, a nabrojit ću samo neke stvari koje mislim da treba istaknuti. Jedna je da je taj zakon, prijedlog zakona izigravanje referenduma, što naprosto nije točno i po odluci, odnosno dopisu Ustavnog suda. Drugo, vaše pitanje obitelj, što je to? Ne bih bio toliko pretenciozan i ne bih se nikada usudio odlučiti što je nekome obitelj, mislim da je to stvar osobnog osjećaja. Dalje, rekli ste da je posvajanje, da se tu kroz ovaj zakon provlači posvajanje djece što naprosto nije točno i to je diskriminatorno u ovom zakonu jer osobe, homoseksualne osobe, homoseksualni parovi nemaju pravo kroz ovaj zakon posvajati djecu, mislim da je to diskriminatorno. Onda ste rekli da se ovime diskriminiraju bračni drugovi, izvanbračni drugovi i bračna zajednica, što isto tako nije točno i rekli ste da bi se taj zakon trebao odnositi na prigovor savjesti, to znači da bi recimo i matičari mogli iz prigovora savjesti ne vjenčavat heteroseksualne osobe jer osjećaju da to nešto njima smeta ili osobe sa plavom kosom, crnom kosom, plavim očima ili crnim očima. Odgovor na repliku, poštovani potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče pa nisam baš shvatio, rekli ste, pobrojali ste cijeli niz stvari s kojima se ne slažete, da se vi s time ne slažete, ja obitelj nisam uopće spominjao niti moju percepciju obitelji ili bilo čiju percepciju obitelji kao obitelji. Naravno da o tome možemo diskutirati ili ne. Međutim vi ste spomenuli djecu. Pogledajte, pretvaranje djece u predmet uređenja, a homoseksualne osobe u nositelja prava u odnosu na djecu je sasvim sigurno ustavo pravno neprihvatljivo. Ovaj zakon nije lex specialis za prava djeteta, dijete nije stvar nego ljudsko biće i ovim zakonom se naprosto ne može i nije moguće normirati prava djeteta. Prema tome kad bi se taj pristup, a ja sam ga obilato kritizirao jer se zadire u cijeli niz drugih zakona i drugih prava, kada bi takav, na neki način princip se počeo prihvaćati i zato jer ovaj prijedlog opasan presedan, nakon toga bi slični zakon mogli i tražiti sve ostale ranjive skupine u društvu. One imaju svojih problema, isto tako. Djeca, studenti, invalidi, etničke manjine, onda ne bi bilo nikakve zapreke da slični zakon o svojim pravima i obvezama na jednom mjestu, umjesto da je to razbacamo na po 20 zakona, zatraže samohrani roditelji, obrtnici, poljoprivrednici i oni su ugrožene razne skupine. Poljoprivrednici u ovom času su enormno ugrožene skupine, 10 tisuća mljekarskih farmi se zatvorilo, ljudi jedva žive, nećete osporiti da samohrani roditelji nisu na neki način ranjiva skupina, prema tome moj prigovor je bio konceptu po kojem se pokušavao u jednom zakonu riješiti sve za jednu skupinu, a to je nemoguće jer se dijelovi rješavaju u najmanje 20-ak drugih zakona od kojih su neki organski. I to je krivo u ovom zakonu. Hvala lijepo. Nova replika poštovana Marija Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega Reiner, pitali ste koja je korist i stvari učinci od ovog zakona, odnosno rekli ste da ovaj zakon neće imati stvarne mehanizme. Dozvolite da vam pročitam jedan mail kojeg sam dobila. ja sam Lea i živim sa Marinom već 9 godina. Imamo jedno dijete, a želimo da nas država napokon prepoznaje kao obitelj i omogući nam zakonsku zaštitu. Sve dosta dobro funkcionira dok smo obje zdrave i snažne suočavati se s činjenicom da nas, premda obje jednako kao roditelji brinemo za dijete, sustav ne prepoznaje. Država nas ne štiti kao obitelj jer je u nekoj obitelji jedan član nezaposlen te oni žive na egzistencijalnom rubu, imaju pravo na neke oblike socijalne pomoći, u vidu dječjeg doplatka, oslobođenje od nekih davanja vrtiću ili školi, mi na to pravo nemamo jer se ne vodimo kao obitelj. Sustav kao takav nije nam pružao ništa što pruža drugim obiteljima, ni financijsku sigurnost, ni zdravstveno osiguranje, ni imovinsku sigurnost. Da se meni nešto dogodi, moj stan, moje dijete, moji psi, sve bi to pravno završilo kod mojih roditelja, moja partnerica bi ostala na ulici. Kada bih ostala bez posla, naše dijete ne bi moglo biti zdravstveno osigurano preko Marine. Što bi bilo kada bih se, ne daj Bože, teško razboljela ili umrla, strah me i umišljati. Dovoljno smo proživjele takvih strahova kada je dijete bilo malo, od operacije mandula do nekih mojih bolesti, do svakodnevnog pitanja što će biti ako. I sve su te situacije jasne, u svakom od tih slučajeva naša obitelj se raspada i sve ovisi o dobroj volji svih sudionika i nas samih. To nije fer, nije ravnopravno i nije bit obitelji. Zakonski nismo u ravnopravnom odnosu, a to nije dobro ni za koju obitelj, a djetetu je bitno imati sigurno i znati da se uvijek može vidjeti oba roditelja te da će se barem jedan za njega uvijek brinuti u slučaju da se drugom nešto dogodi. Zato nam je i Zakon o životnom partnerstvu veoma bitan, barem u ovakvom obliku u kojem je predložen i molim vas da ga podržite jer ćete nam tako osigurati kakvu takvu sigurnost. Zato treba zakon. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena zastupnice, naravno da ljudi imaju realne životne probleme i naravno da je naš cilj i da bi nam svima trebao biti cilj pokušati im te probleme ukloniti, olakšati život, itd. Međutim ono što sam ja tvrdio da nažalost ovaj zakon to neće učiniti, on je deklaracija, on nije zakon on ne jamči provođenje onoga svega dobroga što ja vjerujem su inspiratori tog zakona htjeli načiniti. Ali koliko je taj zakon nedosljedan, da vam dam još jedan primjer, kao uvjet za sklapanje životnog partnerstva on recimo ne traži da osobe koje ulaze u tu zajednicu trebaju izjaviti kako su istospolne spolne orijentacije dakle jesu ili nisu homoseksualci i lezbijske prihvatljivo jer bi to bilo zadiranje vjerojatno u njihova ljudska prava. Međutim prema tome bi ova zajednica bi ovako stipulirana načelno trebala biti otvorena svima bez obzira na spolnu orijentaciju. Zašto je onda to člankom 10.onemogućeno osobama koje nisu homoseksualne orijentacije? Zašto se takva zajednica sukladno onom što je većina sudionika javne rasprave predlagala onemogućuje osobama različitog spola? To je zapravo duboko diskriminatorno prema svima onima koji bi možda htjeli ući u takvu zajednicu primjerice krvni srodnici u ravnoj lozi ili u onoj pobočnoj lozi do 4.stupnja. Želim podsjetiti što je pojam diskriminacija? To je kada nekome uskraćujete jednako pravo koje imaju drugi, a bez dovoljnog i opravdanog razloga. Budući da se po definiciji ovog prijedloga zakona ne radi o zajednicama spolnog općenja onda nema opasnosti od incesta ni razloga zabrane da recimo dvije neudate sestre koje godinama žive zajedno, ostarjele su i žele uživati niz povoljnih aranžmana koje ovaj zakon omogućuje ne sklope životno partnerstvo. Pa ipak im prijedlog ovog zakona to onemogućuje i time ih diskriminira i to je ono što sam ja rekao. On nažalost uvodi novu diskriminaciju, a ne rješava probleme onih osoba za koje je pisan. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi potpredsjedniče Reiner ja ću počet da ću početi da me ne upozore, ne slažem se s vama. Reći ću zašto. Vi ste ovdje govorili da ovaj zakon nije rješenje zaštite određenih prava koja bi trebalo štititi pri tome zaboravljajući da su se naše kolege iz SDP-a hvalili više puta činjenicom da su bili oni ti koji su donijeli i predložili zakon i 2003.godine. Taj zakon donesen 2003.godine o istospolnim zajednicama prema obrazloženju ovog zakona donesen je, a da do danas službeno nije potvrđen nastanak niti jedne zajednice. Dakle rezultat tog zakona je nula. Onda smo čuli od tih istih kolega da su oni svjesni problema donošenja tih zakona, ali da su oni barem time naznačili određene probleme koji u društvu postoje. I ako gledate u kontekstu njihove strategije da je i ovo zakon koji će naznačiti probleme koji u društvu postoje onda je on potreban. nomotehnički loš, to što on otvara druge moguće diskriminacije određenih skupina to njih ne brine. Tako da za ilustraciju ovoga o čemu govorim ću ponoviti da je recimo životno partnerstvo ono zajednica koje su sklopile osobe životno-partnerskog odnosa ili opet da ne dolazimo na prava koja se ovim zakonom tobože daju, a neka prava se daju koja se ne daju čak ni izvanbračnim zajednicama. Dakle kada se već željelo donijeti zakon trebalo se barem potruditi one institute koji su zakonom predviđeni, definirati da budu jasni i da budu primjenjivi u stvarnom životu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zastupniče Mlakar točno je što ste rekli, nažalost zakon iz 2003.godine kakav god on bio da bio je ostao mrtvo slovo na papiru i oni koji su ga donijeli nisu se ni potrudili da se provodi niti je on imao nikakve učinke. donosi ili želi donijeti jedan sličan zakon, zakon koji evo ja sam iznio niz primjera zbog kojih on neće biti provediv i onda naravno sljedeća vlada koja će biti predvođena HDZ-om će se naći u situaciji da će morati odgovarati na pitanja vjerojatno te iste oporbe zašto taj zakon ne rješava prava osoba istospolne orijentacije, a neće ih riješiti i nažalost im ništa neće pomoći. Koliko tu ima kontradikcija, dozvolite mi da kažem još jedan primjer. Ovaj zakon je u izravnom sukobu recimo sa Zakonom o maticama koji je nakon svoje promjene primjenom članka 9.a uspostavio da je institut životnog partnerstva nije zatvoren osobama različitog spola jer to nije više biološka datost nego plod osobnog izjašnjenja. I sada sukladno tome životno partnerstvo naravno mogu sklopiti osobe različitog spola ako je jedna od njih transseksualac odnosno u životnom partnerstvu mogu biti osobe različitog, a ne samo istog spola. Ako jedna od njih tijekom životnog partnerstva promijeni spol sukladno izjavi o rodnom identitetu. Evo vam primjera najzornijega kako će ne jedan institut biti potpuno neprovediv jer imamo dva zakona koja suprotno govore, a navodno sve to sa ciljem da se zaštiti jedna ranjiva skupina. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Reiner sve dosadašnje vaše rasprave u Hrvatskome saboru ili gotovo sve bile su na visokoj razini, ova današnja me iznenadila. Iznenadila me rečenica kada ste nekome izašao sam na minutu van, ne znam kome ste rekli, vi to ne razumijete, to je najlakše reći i to je najočitiji napad kada nedostaje argumenata. Vrlo ste kontradiktorni u svome izlaganju. Prvo ste rekli da je to zakon čista deklaracija, a potom ste rekli da je to jako opasan zakon, to su vaše riječi. Kako može biti nešto što je puko mrtvo slovo na papiru? Druga stvar, govorili ste o zakonu iz 2003.godine da je ostalo mrtvo slovo na papiru. Bože moj tko je 8 godina vladao nakon 2003.? Mrtvo slovo na papiru treba maknuti van iz zakonodavstva, jednostavno ukinuti taj zakon, donijeti novi, proglasiti ga lošim. 8 godina je postojao taj zakon, 8 godina je taj zakon bio mrtvo slovo na papiru, kao da Vlada iza ove Vlade neće imati nikakve obaveze prema onome što je ova Vlada ugovorila, ozakonila itd. Vrlo je kontradiktorno, rekli ste da se izigrava volja građana ovim Zakonom koji su glasali da se pojam braka uvede u Ustav. Nepoštivanje volje naroda sasvim sigurno da se ovim zakonom ne događa. Vi ste zapravo izrazili nepoštivanje Ustavnoga suda. Jer Ustavni sud je rekao prije nego što su se znali rezultati da se ničime ne smiju dovoditi u pitanje prava istospolnih zajednica. Vi danas kažete,

Poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zastupniče svašta ste rekli od toga da je od 2003. do danas prošlo 8 godina koliko ja znam računati prošlo je malo više. Do toga da ste citirali što sam rekao da je opasno. Pa je, opasno je ako imate institut koji omogućuje da se suprotno onome što naš zakon traži a to je punoljetnost dakle da se mogu uvesti djeca mlađa od 18 godina ako su bilo gdje u svijetu u bilo kojoj zemlji a ima zemalja različitih sa apsolutno različitim zakonodavstvima sklopila životno partnerstvo sa svojim partnerom iz Hrvatske, to je opasno, za mene je to vrlo opasno, ne znam da li je to za vas opasno, za mene je to potencijalno vrlo opasno. Zlorabljenje je moguće, uvoz seksualnog roblja je moguć, pedofilija je moguća, svašta je moguće i to je opasno. A ono temeljno što sam rekao i na što se vraćam i što je osnovni problem ovog Zakona a kod toga stojim je da je on jedna deklaracija. Ja sam vrlo jasno to obrazložio on nema niti jednu kaznenu odredbu. Prema tome, kakav je to Zakon koji nikakav prijestup ako ga svjesno, izravno kršite nikoga ne kažnjava. Šta ako netko osporava prava takvoj zajednici? Šta ako netko ugrožava prava takvoj zajednici a nema nikakve stipulacije o toj kazni? Pa to je onda besmislica, to nije davanje prava jednoj ugroženoj skupini nego je to jedna deklaracija kojom se samo želi zamazati oči upravo toj skupini, želi postići malo više glasova na izborima. Hvala lijepo. Da, kolega to vas muči jer se radi o dobrom Zakonu. Kažete da je ova Vlada dvolična i da predlaže ovakav zakon. Dakle upravo iz dvoličnosti. I da se na takav način izigrava volja građana dana na referendumu koja je dovela do promjene Ustava definicijom braka odnosno podizanjem definicije braka na Ustavnu razinu. Kao što se sjećate a dobro se sjećate jer ste vi bili u tome, podržavali ste tu akciju gdje je bilo izrijekom rečeno mi nismo protiv drugog, mi smo za da je brak zajednica muškarca i žene. I po čemu vi vidite da bi heteroseksualna zajednica i priznavanje prava heteroseksualnoj zajednici na životno partnerstvo bilo ugrožavanje braka? Zar vi mislite da oni ugrožavaju brak? Međutim to je jedna od predrasuda kojom se bavio i Univerzitet u Portlandu sa istraživanjem "Homoseksualni brak i percipirani brak na heteroseksualni brak.", gdje su podaci tog istraživanja vrlo jednostavni. Ne postoji nikakav utjecaj homoseksualne zajednice na heteroseksualnu zajednicu da bi ona njih ugrožavala. Svaki četvrti brak u Hrvatskoj se razvodi sa tendencijom porasta tog broja. Heteroseksualni brak ne ugrožava homoseksualna zajednica, ugrožava ga pojedinačno neki muškarac i neka žena. To je valjda ja mislim i vama jasno. Odnosno kakav bi bio to brak i sigurnost u tom braku, na što bi taj brak sličio kada bi ga mogla ugroziti heteroseksualna zajednica. Isto tako govorite da se u biti na jedan implicitni, na jedan ovako prešutni način i priznaje posvajanje djece, odnosno život djece u takvim zajednicama. Kolika briga dakle za tu djecu a počesto i vlastiti roditelji najčešće očevi pobjegnu od vlastite djece. To vas ne zabrinjava. Pa mi sada ne govorimo o problemima obiteljskog života. Ja se slažem s vama da ima nažalost itekako velikih problema. Ja sam sam spomenuo problem nasilja u obiteljima koji vas očito ne brine što ovdje nije unutra ugrađen u prijedlog ovog zakona. Ja sam svjestan toga da nažalost ima roditelja koji se ne brinu za svoju djecu. Je li ovo jamstvo da će se homoseksualni roditelji brinuti za svoju djecu? Nije kao što nije ni jamstvo da će se u braku brinuti za svoju djecu ali mi o tome uopće ne govorimo. Mi govorimo o tome da li ovaj zakon štiti neka prava, daje neka prava ili ih ne daje i ne štiti već predstavlja samo jednu floskulu i deklaraciju koja će u životu biti potpuno neprovediva. I meni je zapravo začuđujuće da na kraju ispada da cijelo vrijeme ja branim prava te skupine a vi koja se kao za to zalažete cijelo vrijeme to osporavate. Za mene je to potpuno neshvatljivo. Apsolutno neshvatljivo. A kada govorimo o obiteljskom životu, pa pogledajte recimo u ovom prijedlogu uopće nema obrazloženja nije jasno zbog čega je zapravo životno partnerstvo u članku 2. zajednica obiteljskog života a onda neformalno životno partnerstvo nije zajednica obiteljskog života nego je životna zajednica bez ikakvog obrazloženja, bez detalja o tome što je to onda itd.. To je samo opet jedan djelić propusta načinjenih u ovom zakonu. I upravo zbog toga držimo da on nije dobar i da on nikome ništa ne pomaže a da će izazvati ogromnu pravnu nesigurnost. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. o Zakonu o životnom partnerstvu, obitelji s poplavljenih područja čitam dobili su povećane račune za slivne vode. Sad zamislite tog apsurda i paradoksa, a paradoksalan je i ovaj zakon o kojem ste vi govorili. I govorili ste da se uvodi institut životnog partnerstva, da se kroz zakon koriste brojni instituti iz obiteljskog prava i postupaka koji se faktično odnose na brak i bračne odnose i to je stvarno vidljivo iz tih instituta kroz sklapanje životnog partnerstva pred matičarom, davanjem pristanka za životno partnerstvo, tužbe za utvrđivanje postojanja ili nepostojanja životnog partnerstva, zatim o sklopljenom životnom partnerstvu, dostava nadležnim matičnim uredima i tome slično, promjeni prezimena. Što je to nego brak, samo se zove životno partnerstvo. Ali onda ste rekli da materija ovoga zakona zadire u 20-tak drugih zakona i mene kao i vas čudi što je predlagatelj ovoga zakona zapravo Ministarstvo uprave, a trebalo je biti Ministarstvo pravosuđa, upravo zbog niza dvojbi o kojima ste vi govorili. A jedna je najproblematičnija i treba je ponovno naglasiti jest činjenica recimo da se pored svih prava koja se štite ovim zakonom uvodi i pravo na djecu, umjesto prava djece i to i vama naglašavam, umjesto prava djece. Na repliku odgovara potpredsjednik doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zastupniče Babić, ja sam u više navrata zapravo rekao da naravno djeca ne mogu biti i nisu predmet uređenja, uređenja, a niti je ovaj zakon zapravo zakon koji može i smije uređivati prava djece i upravo zbog toga je to kompletno sve terminološki ako hoćete promašeno. Onaj pojam partnerske skrbi, to je terminološki promašen jer iz samog pojma bi proizlazio da se zapravo partner skrbi o partneru ako kažete partnerska skrb, a ne o djetetu. To je naravno pravno nemoguće jer djeca i skrbništvo nad njima uopće nisu predmet uređenja ovog zakona. Prema tome cijeli je niz tu nelogičnosti. dobro je da ste spomenuli pitanje odnosa braka i bračnih odnosa i ovog zakona. S jedne strane se on gotovo izjednačio sa brakom, međutim zanimljivo s druge strane neke stvari koje i ja mislim da su vrlo važne se uopće ne spominju. Primjerice ako pogledate Obiteljski zakon on kaže da su bračni drugovi dužni jedan drugom bit vjerni, uzajamno se pomagati, međusobno se poštivati, održavati skladne bračne i obiteljske odnose. Međutim životni partneri slijedom ovog zakona nisu dužni niti biti vjerni, niti se međusobno poštivati, niti održavati skladne partnerske i obiteljske odnose itd. Kako ako oni ne održavaju obiteljske odnose su onda uopće zajednica obiteljskog života? Prema tome, puno je tu nelogičnosti pa do one o kojima sam govorio da možete imat takvu zajednicu, a živjeti stotinama km udaljeni. To su sve kobni propusti ovog prijedloga. Hvala lijepo. vi ste govorili o prizivu savjesti pa ste spomenuli da potencijalno bilježnici, matičari, suci, da mogu doći u tu poziciju i da nemaju mogućnosti priziva savjesti, ali niste rekli hoće li ti nabrojeni bit stigmatizirani, odnosno hoće li oni bit karakterizirani kao oni koji šire netoleranciju, netrpeljivost, homofobnost, koji su moralno problematični. Ako znate da je već kad je referendum prošao da su onda prve izjave bile nekih visokih dužnosnika pa uredit ćemo mi to već nekim drugim zakonom ovu situaciju, neće to proći ovako. A posebno niste spomenuli, ovdje ste sad u replici odgovorili ali evo kao stručnjak iz područja koje pokrivate, kako će se osjećat djeca koja sutra imaju dvije mame ili dva tate, kakva će biti njihov stres, kakvo njihovo kakvo njihovo stanje u društvu kad oni dođu u takvu poziciju. To bi bilo interesantno čuti. tih razloga koje ste i vi spomenuli ja sam i predložio da ako se već inzistira na donošenju ovog zakona za kojeg mi mislimo da nije uopće bilo potrebno donositi, pogotovo ne takav zakon kakav je ovaj prijedlog, već je moglo se ako se željelo poboljšati, nadopuniti postojeći zakon. Međutim točno je, postoji sasvim sigurno i izvjesno jedan cijeli niz službenih osoba kojima bi se morao moći omogućiti priziv savjesti to duboko protivi njihovim religijskim ili svjetonazorskim pogledima, a oni će biti prisiljeni provoditi nešto što im cijeli niz međunarodnih dokumenata jamči da ne moraju biti prisiljeni na to. I upravo zbog toga ako se već inzistira na takvom zakonu i takvim stipulacijama za koje, ponavljam još jedanputa jer želim da to bude vrlo jasno, da ne bude za 2-3 godine nejasnoća i pitanja tko je kriv. Ovaj zakon nažalost ništa ne rješava, nikome ništa ne poboljšava položaj nego služi kao jedna općenita deklaracija, ali ako će se počet provoditi onda će sve te služene osobe se naći zapravo u vrlo nezavidnom položaju jer oni naprosto s jedne strane svjetonazorski im ograničavamo mogućnost izbora, a s druge strane će se naći u situaciji da neće moći provesti ono što im ovaj zakon nalaže jer će drugi zakon, cijeli niz drugih zakona, a ja sam ih nabrojao koji drugačije rješavaju tu materiju, zapravo ih uvjeravati da moraju drugačije to riješiti. Tko će riješiti taj problem teško mi je u ovom času reći i upravo je to argument zbog kojega mislim da je ovaj zakon loš i da bi ga trebalo povući iz procedure. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti repliku poštovanog Ivana Šimunovića. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Reiner, slažem se s vama da je vrlo problematičan dio ovog prijedloga zakona koji se odnosi na prava i obveze prema djeci. Mišljenja sam kako se ovim odredbama pokušavaju odškrinuti vrata budućem posvajanju djece od strane homoseksualnih parova što je potpuno neprihvatljivo. Smatramo kako bi se te odredbe trebale izostaviti iz prijedloga zakona. Donošenje ovakvih odluka ne smije se činiti preko noći. Dijete nije modni dodatak. Imati dijete ne znači ispuniti vlastite emocionalne praznine već pružiti život. Pri stavljanju života djeteta u ruke bilo kojoj osobi trebaju se razmotriti svi aspekti koji bi mogli utjecati na dobrobit i razvoj djeteta. Imam dojam da se ovdje o tome nije poklonilo ni najmanje pozornosti. Hvala. Na repliku odgovara potpredsjednik Željko Reiner. u ovom Zakonu ne vodi računa o jednom cijelom nizu međunarodnih dokumenata od Rezolucije opće skupštine Ujedinjenih naroda do Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta itd. itd. Međutim, dozvolite mi kad se govori već o djeci, a i o situaciji koju će izazvati potencijalno ovaj Zakon ako bi takav bio usvojen. To je pitanje medicinski potpomognute oplodnje. Ono se omogućava istospolnim parovima, a postojeći Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji zabranjuje pristup istospolnim parovima medicinski potpomognutoj oplodnji. I sad pogledajte opet jednu bizarnost. Imamo jedan svježi zakon koji je ova većina, ova Vlada ponosno donijela na velika zvona objavila, a sad opet ponosno na velika zvona donosi nešto što je totalno, totalno suprotno tome što su nedavno hvaleći se time donijeli. Pa ljudi o čemu mi pričamo? Hvala lijepo. Iduća replika poštovani Igor Kolman. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Reiner, ja za razliku od kolege Vukšića nisam razočaran. Ja uvijek skidam kapu vašoj tehnici debatiranja, iako se naravno sa sadržajem ni najmanje ne slažem. Ali ova vještina teza je zaista impresivna. Ali ono što sam zapravo htio reći je sljedeće. Donošenje novog zakona kao sporna točka s time ste počeli otprilike svoje izlaganje. Prvo proceduralno ste sami sa sobom u koliziji recimo kad smo imali Zakon o visokom školstvu i znanosti vi ste tvrdili da nije dobro raditi na postojećem zakonu, nego da treba donijeti novi zakon, a u ovom slučaju kad imamo situaciju koja bi još više nego u onom slučaju utjecala na postojeći zakon vi zagovarate da se radi na postojećem zakonu, odnosno kad radimo ono kako ste nam sugerirali da bi trebalo raditi opet nije dobro i opet niste zadovoljni. Ali ono što sam zapravo i što je glavna poanta moje replike htio reći je sljedeće. To što je gospodarska kriza koja je neosporna i to što je ima puno, previše nezaposlenih što je neosporno ne znači da nema mjesta za ljudsko dostojanstvo u ovom Saboru, da nema mjesta za jednakost pred zakonom u ovoj državi i da nema mjesta za to da sve građanke i svi građani Republike Hrvatske žive u zajednici koja nas prihvaća onakvima kakvi jesmo barem na razini propisa. Ja imam i obitelj i dobar posao i da po zakonu ne mogu imati obitelj kakvu imam ili ne mogu imati posao kakav imam ja bih te sekunde otišao iz ovog Sabora i sa svog posla. Postoje stvari koje su barem jednako važne kao i radna mjesta – ljudsko dostojanstvo, jednakost pred zakonom su jedna, odnosno dvije od tih stvari. I to što je kriza ne znači da ne možemo o tome raspravljati i ne znači da nemamo obavezu o tome raspravljati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Kolman, mi se zapravo slažemo u mnogim stvarima kao i uvijek. Ja sam u svojoj trećoj rečenici koju ste zaboravili citirati rekao da bez obzira što se radi o malom broju osoba, da čak i ako ih je nekoliko puta više, a vjerojatno ih je jer zbog okoliša mnogi se ne usude zapravo priznati takav oblik života iz raznih razloga, da zapravo treba rješavati to pitanje. Ali sigurno ono nije najvažnije u ovom času, sasvim sigurno. Tim ćete se i vi složiti. Ja ću se apsolutno složiti sa vama da ne može biti razloga da se ljudsko dostojanstvo ugrožava niti određena prava da se ugrožavaju. Međutim, mi ih očito različito interpretiramo. Vas primjerice ne zanima ono što sam ja rekao da se ovim Zakonom, iako se on zove Zakon o životnom partnerstvu, a nikako drugačije, ne o životnom partnerstvu istospolnih zajednica, ni bilo kako drugačije a ja sam o njegovom naslovu već ionako imao šta za reći u početku pa su me vaši kolege iz vašeg tabora da tako kažem optužili maltene da ja previše branim zapravo one na koje se odnosi taj zakon što je opet jedna od bizarnosti valjda naše politike. Ali u svakom slučaju zagovarajući, dakle to ja ne mogu zažmiriti na to da je on diskriminatoran prema drugima. I ja sam to vrlo jasno rekao. On je diskriminatoran primjerice prema srodnicima prve linije, on je diskriminatoran prema nekim ljudima koji bi htjeli koristeći blagodati koje bi im potencijalno trebao dati ovaj zakon, ali ne daje im zbog svih kontroverzi koje sam na žalost rekao i neće biti provediv u stvarnom životu ali potencijalno koji bi im davao. Zašto se njima to uskraćuje pravo? Evo poštovani kolega Reiner, vi ste rekli uistinu da ovaj Zakon s čim se ja slažem na indirektan način omogućava i posvajanje djece sutra ako se donese u ovakvom obliku. Isto je pitanje i uistinu on nastoji štititi neka prava, ali moje je duboko uvjerenje da o drugima o onima koji ne mogu sami voditi brigu o sebi da ovaj Zakon ne vodi brigu o njima niti ih je ni malo briga što sa djecom koja su u takvom psihofizičkom razvoju da ne mogu odlučivati o svojoj sudbini. Pa sad da li itko ili predlagatelj ovog zakona razmišlja o djeci. Naime, ajmo razgoličiti to do kraja. Evo budući da gospodin Lučin i gospodin Stazić podupiru ovaj zakon. Uzmimo sada da jedan Šime i jedan Nenad posvoje jedno dijete i to dijete dođe u dob kada krene u vrtić, ima dvije ili tri godine i dođe u vrtić i tamo razgovara sa svojim vršnjacima, da simulira moguću situaciju, razgovara sa svojim vršnjacima i obično je pitanje tko ti je mama i ono u tom trenutku zaista postaje bez odgovora, zapanjeno jer ne zna odgovoriti jel mu je ovaj zakon omogućio da ima ili dvojicu tate ili dvije mame. Kako on može odgovoriti svojim vršnjacima, otići kući i pitati Šimu i Nenada tko je mama, tko je tata. E sad kako ta situacija, govorimo o stvarnosti koja je realna, koja je moguća. Kako takva situacija utječe na psihofizički razvoj djeteta. Dakle, ovim zakonom mi štitimo neka prava i to je istina ovo o ovim drugima, dakle o djeci ne vodimo apsolutno nikakvu brigu. Hvala lijepo. Pa jedan on niza mojih primjedbi je upravo bila ta da djeca ne mogu biti objekt, da su ona uvijek i moraju biti subjekt. Međutim činjenica je da postoji jedan cijeli niz opasnih lingvističkih inženjeringa kad se pojmovi iz bračnog života, odnosno obiteljskog prava preimenuju u nešto drugo što je zapravo sadržajno i istovjetno pojmovima braka, posvojenja itd. preuzima se određeno nazivlje ali samo parcijalno i upravo zato se stvori jedna totalna zapravo zbrka u svemu tome skupa zapravo kreatori su malo se zaboravili pa onda najedanput u članku 76.napišu gdje govore o slobodi kretanja i azilantskoj zaštiti, jasno napišu da životna partnerstva su izjednačena po statusu sa bračnim zajednicama. Onda prethodno se nije nije to tako napisalo, itd., itd. A naravno pravo ne trpi da jedna zajednica ima ista prava kao i druga, njoj različita zajednica ako je tako ne nazovete i ako to izrijekom jasno ne kažete. Međutim, niz je kontroverzi tu koje se javljaju. Evo jedna opet na koju moram skrenuti pozornost, npr. za razliku od braka koji traje od sklapanja do prestanka, s druge strane predlagatelj nije smislio zapravo paralelne pojmove i onda za razliku od bračne stečevine, partnersku stečevinu jedan partner nastavlja stjecati nakon što je partnerstvo zajedništvo zajedništvo prestalo. Zapravo se time diskriminira onaj parter koji se povukao iz veze, prema tome to je opet jedan od dokaza koliko je to nedomišljeno i koliko zapravo ne štiti one za koje se deklarira da štiti, nego će samo stvoriti nove probleme i kontroverze. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Za riječ se sada javio ministar uprave Arsen Bauk pa očekujemo da objasni situaciju potencijalnu o Nenadu Ja bih se pridružio onima koji su pohvalili retoriku potpredsjednika Reinera. Nešto slično sam se već susreo na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku objasnio neke stvari i rekao bih sljedeće. Svaka primjedba koja je izrečena i koja će biti u raspravi izrečena bit će razmotrena argumentirano prihvaćena ili odbijena, pa naravno vidjet ćemo koji su jači argumenti. Kako je na moje čuđenje ovo pravo na izlaganje usred rasprave smanjeno na pet minuta ja sad se ne mogu referirati na sve što je rečeno u ime Kluba HDZ-a osim izrazit žaljenje što načelni stavovi čelnika stranke koji su se ticali prava na materijalno, zdravstveno, mirovinsko i drugo kao prihvatljive nisu prepoznati od strane kluba kao namjera Vlade da to upravo propiše i u tom smislu izražavam svoje malo žaljenje ali dobro, možda u drugom čitanju popravimo tekst pa bude prihvatljiv ako baš, ako je to moguće, imamo određenu skepsu oko toga ali uvijek treba vjerovati. Ono što me posebno pogodilo u pozitivnom smislu je izjava gospodina Reinera da ovim zakonom se neće popraviti položaj istospolnih zajednica i u tom smislu je došlo u najozbiljniju konkurenciju da ga zagovaratelji prava LGDB LGDB osoba iako se ovaj zakon tiče samo LG osoba ustvari uvrste u konkurenciju ne homo frenda, dakle on je kako sam shvatio se više zalaže za prava istospolnih zajednica i samih aktivista LGDB udruga i to je, ukoliko je on u pravu, to je doista tako, to je doista nešto što ja mislim da nije u pravu ali ako je u pravu možda dopuštam da je to tako. Ono što moram ponoviti i vjerojatno će to biti potrebe još nekoliko puta da ovaj zakon ne dopušta posvojenje djece i ne dopušta upotrijebit ću ako se kolege zastupnici slažu kako je gospodin Milinović rekao Nenadu i Šimi da posvoje dijete. Ni jedna Ni jedna odredba ovoga ni bilo kojeg zakona u RH ne dopuštaju bilo kojoj dvojici muškaraca ili dvije žene u bilo kakvoj vezi da posvoje dijete i da mu budu roditelji, ne dopušta. Jer ne znam šta bi bio, tko bi bio otac, a tko bi bio majka. To sad nema ni roditelj jedan ni roditelj dva. Ovaj zakon to ne dopušta. Šta ovaj zakon dopušta? Da osobi koja ima svoje dijete, dakle Nenad ili Šime kako ste rekli, ako vama kolege smeta, ja ću nekog drugog i i ukoliko nakon braka ili načina kako su već dobili dijete stupe u životno partnerstvo omogućava Nenadu da ako Šime umre ili Šimi da ako Nenad umre da se nastavi brinuti za Nenadovo, odnosno Šimino dijete. Ili da budemo otvoreni, ukoliko osoba, sad ću ići zbog ravnopravnosti malo na ženske parove, ukoliko osoba, majka, dakle lezbijka koja rodi dijete mu je majka i time što je ona rodila dijete koje može biti začeto prirodnim, a i medicinski potpomognutom oplodnjom, ukoliko ona rodi dijete i postane majka, ona nije prestala biti lezbijka, nadam se da se oko toga slažemo. I ukoliko stupi u životno partnerstvo, možemo reći da reguliramo, kao i u Rusiji, da joj se to dijete oduzme i ako to smatra da to tako treba biti, recite to tako. Ako smatra da ne treba, onda će ona, njena partnerica i to dijete živjeti u obitelji obitelji ili zajednici obiteljskog života. I dalje, ako smatra da im ga treba oduzeti, recite pa ćemo bar biti na čisto. Ako ne smatra da ga treba toj ženi oduzeti zato što je stupila u životno partnerstvo, onda ajmo regulirati način na koji će ta zajednica životna normalno funkcionirati, a ne na neki način tražiti spačke da evo, neka oni žive, ali ćemo im brate, ono malo ćemo im zagorčati život time da im nećemo dati ništa, nikakva prava da mogu imati, neka se onda oni susreću sa svojim svakodnevnim problemima. I to nije u redu. I kako je rekao zastupnik Sanader, danas postoje djeca koja žive sa dvije žene, od kojih je jedna majka, a druga mu nije majka. Dobro, vidim da ima replika… … /Upadica Stazić: Ima replika, bit će prilike./ … Dakle, nema braka i nema posvajanja. (SDP)** Prva replika, poštovani Darko Milinović. smatram da vi niste imali hrabrosti ovim zakonom vrlo jasno omogućiti istospolnim zajednicama posvajanje djece, već da je to samo jedan međukorak gdje ćete to napraviti u nekom idućem razdoblju, a mi se nadamo da nećete imati šansu, odnosno da ćete izgubiti iduće parlamentarne izbore. Sad me ovaj zakon malo podsjeća i na Zakon o medicinskoj oplodnji. Sjećate se i kada je gospodin Reiner govorio o razlozima donošenja ovog zakona, i vi ste spomenuli zakon sada o medicinskoj oplodnji, pa sjećate se naslova? Avioni, autobusi, vlakovi voze za Češku jer je ovdje najrigidniji zakon u Europi, u svijetu jer zabranjuje zamrzavanje zametaka, a pazite dozvoljava zamrzavanje spolnih, jajnih, spolnih stanica. I sada ste isto tako spektakularno promijenili taj zakon, vaša Vlada i spektakularnom promjenom tog zakona mi smo onom starom zakonu prvi put došli u povijesti do toga da imamo tisuću djece je rođeno postupcima medicinske oplodnje, znači preko tisuću djece, vi ste novim tim naprednim europskim, proeuropskim, nit ne znam kako ste ga nazivali, zakonom donesli, doveli do toga da danas imamo 20% manje djece rođeno postupcima medicinske oplodnje, ne plaćate sve postupke koji, onih parova koji idu u Češku, bilo je to neki dan u medijima, smanjili ste plaćanje postupaka sa šest na četiri, degradirali prava onih koji imaju problema sa

Zato ja neću o tom djelu, to vjerojatno kolega ministar zdravlja može kada bude jednom ta tema. Dakle, ako se radi… **Stazić, Nenad (SDP)** Samo malo ministre. Molim vas da uklonite te transparente. Izvolite ministre, nastavite. Dakle, ako se radi o puhanju na hladno, ja to smatram konstruktivnim doprinosom raspravi, pa ću onda i izlaganje u tom smislu shvatiti kao puhanje na hladno i kao mjeru opreza što bi se moglo dogoditi onim vrlo kreativnim tumačenjem odredbi zakona pa onda te odredbe možemo malo još bolje definirati, da onda to puhanje na hladno bude, nema više potrebe za time. Dakle, to shvaćam kao dobru namjeru, uostalom i sami se u replici gospodinu Reineru rekli da on štiti neka prava i u jednom dijelu ste se i pozitivno izrazili o nekim odredbama zakona. Ono što je najveća kontroverza, odnosno najosjetljivije pitanje to je pitanje prava djece, odnosno pitanje prava osoba koja žive u zajednici sa djetetom partnera ja se pokušavam, dakle cijelo vrijeme objasniti o čemu se radi, pa to mogu još jednom napraviti. Dakle, ne postoji zakonska mogućnost da par istospolni zatraži da bude, da posvoji dijete tuđe, ne postoji ni teoretska ni praktična mogućnost, da to odmah razjasnimo. Drugo, postoji mogućnost da nakon smrti jednog od partnera, ovaj drugi partner preživjeli, koji je tad pojedinac, dakle više čak i nije u životnom partnerstvu, on pojedinac ima sva prava kao i svi drugi pojedinci, postoji mogućnost da od suda zatraži, dakle da od suda zatraži da mu se dodjeli status partnera skrbnika. O tome odlučuje sud u najboljem interesu djeteta. Što se tiče mogućeg daljeg razvoja instituta prava istospolnih zajednica, to u ovome zakonu nema, da li će nakon 1, 2, 3, 5 ili 12 mandata bilo koje Vlade to biti, to ćemo vidjeti. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika, poštovani potpredsjednik Doma, Željko Reiner. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi ministre, zanimljivo je to kako s jedne strane nas se optužuje da smo konzervativni, zatucani, itd., a s druge strane se čudite kada se zalažemo za neka prava, naš stav je zapravo uvijek isti. Mi vrlo jasno stojimo na nekim stajalištima, ne braku istospolnih zajednica i protiv smo toga, ne usvajanju djece i to ne samo izravnom nego neizravnom kakav se ovdje pokušava progurati, ali zalaganje za ljudske slobode i za ljudska prava ne onakva kakva vi pokušavate interpretirati ljudska prava jer to nisu ljudska prava, ali za ljudska prava da, a posebice za ranjive skupine. Ne opet zanemarujući one ranjive skupine koje vi ne želite vidjeti jel vam valjda nisu interesantne kao glasači. Prema tome, naš stav je konsekventan a pitanje je samo da li se on prepoznaje. Ovo je naprosto loš zakon koji neće ništa povećati prava osoba na koje se odnosi, unosi nepotrebnu jednu veliku kontroverzu, niz problema, a u ovom času ja mislim Hrvatskoj državi to uistinu ne treba. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Dakle u prve dvije rečenice, to i ja ponavljam što i vi govorite, a treća rečenica je posljedica tumačenja prve dvije rečenice. Tako da što se toga tiče ja sam uvjeren da je vašoj stranci taj zakon uvjet da ostane nekada na vlasti da bi napisali puno liberalniji zakon od nas i usvojili ga i uvjeravali sve građane da je to ustvari dobro sa istim argumentima. ali dobro to je sada vidjeli smo takvih slučajeva. Ja vas, a ni stranku, a ni pojedince nikada nisam optužio da je neko konzervativan jer ne smatram da je to optužba. Mislim da je to normalno uvjerenje, svjetonazor itd. a riječ zatucani ne koristim u javnom govoru sigurno, a u ovome privatno isto mislim da nisam, ne koristim taj izraz ima i puno gorih izraza koje mogu koristiti. E što se tiče onih koji karakteriziraju HDZ kao stranku ja ću vam citirati izjavu potpredsjednice stranke i zastupnice u EU parlamentu koja je u jednom trenutku, citirat ću "Potpredsjednica HDZ-a izvijestila je da članstvo u Bruxellesu čisti hrvatski i kada nema prevoditelja to uspješno ispunjava sve što žele hrvatski građani osim jedne stvari, kada su homoseksualci u pitanju tu smo imali problema jer su europske zemlje malo naprednije pa smo s našim stavovima ostali u manjini". To što je netko ostao u manjini to nije samo po sebi loše, bar je SDP izgubio izbora ko u priči, ali što se tiče toga da je netko napredniji, to je prvenstveno vrijeđanje nas u Hrvatskoj svih vjerujem da tako nije gospođa mislila, ali posebno tih koji su ostali u manjini ako za ove druge kažete da su napredniji. Pa vas ja ne bih htio braniti od vaših stranačkih članova, ne bih se htio s njima složiti ali bi pozvao da se malo ugledate na te za koje ona kaže da su napredniji i da zajedno napravimo dobar zakon u drugom čitanju kojega ćemo podržati sa vrlo velikom većinom glasova. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika poštovani Šime Lučin. Hvala lijepo. Neću se izgubiti u interpretiranju ljudskih prava ali molio bi vas ministre jesam li bio u pravu. Iz vašeg izlaganja i iz ovih odgovora na replike čini mi se da ste odustali od one početne teze da ćete sve prijedloge koji budu kod prvog čitanja pažljivo i budno razmotriti. Ja sam sada razumio da uopće nećete razmatrati jedan prijedlog koji se tu vrtio, a to je mogućnost za usvajanje djece. Na kraju krajeva argument često se zaklinjemo u članice EU poput Švedske, Švicarske, Belgije Nizozemske i da ih tako ne dalje ne nabrajam. ne znam da li ste vi ali ja sam u tome razmišljao, možda visok standard odgovornost visoka stopa sigurnosti najmanje ovisnika najmanje delikvencije možda je to sve skup i sklop jedne te iste priče. Pa kada se zaklinjemo možda u jednom dijelu da bi željeli odnosno ne zaklinjemo se nego izražavamo želju da bi bili kao te zemlje možda bi o ovome trebali malo razmisliti. Dakle ja bih vas samo molio da kao što ćete razmotriti ovo puhanje na hladno da isto tako razmotrite ovo puhanje na vruće jer mislim da smo u ovom Parlamentu još uvijek barem svi ravnopravni. Hvala iz mog odgovora se dalo naslutiti pa onda moram malo preciznije reći. Dakle bit će razmotreni svi zahtjevi pa i prijedlozi pa i taj kojega ste iznijeli. Oni su već razmatrani u javnoj raspravi i mi smo Parlament poslali i cjelokupnu javnu raspravu, cjelokupne savjetovanje sa zainteresiranom javnošću to je negdje 200 stranica sa argumentima za i protiv zašto smo nešto prihvatili zašto nismo nešto prihvatili pa ću se onda ispraviti. Svi prijedlozi će biti razmotreni pri čemu već sada mogu reći sa većom vjerojatnosti da će neki možda biti prihvaćeni, a neki možda neće ali će razmotreni biti svi. a sada se ne bi izjasnio koji će koji prijedlog, mislim da se to može zaključiti. Hvala. Gospodine ministre, spomenuli ste da sam rekao dvije mame i dvije tate, pa bi vas ja pitao što mislite da ste vi dijete nekoga Zdravka i Srećka, a znate kakva je naša civilizacija. U našoj civilizaciji je majka ipak simbol nečeg najljepšeg i nečeg najsvetijeg. Kako bi se osjećali slušajući sve pjesme i ljepote o majkama a vi mame nemate? To je jedno. A drugo me zanima kada ste nam objašnjavali temeljito ovo što će biti sa djetetom, znači ako tata i mama se rastave i dijete pripadne mami pa mama dobije svoju životnu partnericu i umre mama hoće dijete onda pripasti toj životnoj partnerici ili će se vratiti tati, a tata ga želi, samo ga je na sudu dobila mama. **Stazić, Nenad (SDP)** Dobra prilika za odgovor ministra Bauka. **Bauk, Arsen (SDP)** Dakle ovo drugo dijete će se vratiti tati se vratiti tati jer je uvjet za zasnivanje partnerske skrbi da drugi roditelj ne postoji, da je umro ili da je nepoznat, prema tome vratit će se tati. To je odgovor koji je jednoznačan. Možemo imati mišljenje jel to bolje za dijete ili ne. Ali nema veze. Drugo što se tiče toga kako bi se netko osjećao da je dijete ako sam dobro citirao Zdravka i Srećka sa malim z i sa malim s ja, ja jesam imao peticu iz biologije u osnovnoj školi i nešto lošiju ocjenu u srednjoj školi iz biologije ali koliko ja znam zdravko i srećko ne mogu dobiti dijete. Pa onda vrlo teško bi mogao netko biti dijete zdravka i srećka koliko god taj zdravko i srećko biti napredni i sposobni itd., itd.. Ali ukoliko bi netko bio dijete Zdravka i Zdravke ili Srećka i Srećke onda bi vjerojatno bio ponosan na svog oca Zdravka i na svoju majku Zdravku ili bi bio ne ponosan na isti način iz nekih razloga pa možda i zato šta je otac Zdravko jednog dana odlučio živjeti sa Srećkom. Neka djeca zbog toga ne bi bila ponosna a neka djeca bi bila ponosna bez obzira na to da li je Zdravko otišao živjeti sa Srećkom muškim ili Srećkom ženkom. Ali to imamo i u heteroseksualnim u navodne znakove ili bez navodnih znakova normalnim obiteljima pa djeca različito reagiraju na to kako otac ili majka odu iz obitelji ili kako se ponašaju u obitelji. Eto, nadam se da ste zadovoljni. **Stazić, Nenad (SDP)** Posljednja replika poštovana Jadranka Kosor. Hvala lijepa. Gospodine ministre u svojoj raspravici ovoj kratkoj spominjali ste među ostalim posvajanje djece bračnih drugova, dakle posvajanje djece i u braku mi se učinila dobra prigoda samo podsjetiti dakle kako smo se razvijali, kako smo gradili svoje zakone da nije bilo tako davno kada smo u obiteljski zakon primjerice ugradili da posvojiti dijete može primjerice i žena koja živi sama. Dakle nije to bilo tako davno. To je isto prilagođavanje zakona, ja to zovem stvarnome životu jer uvijek mislim da je za dijete bolje, apsolutno i neopisivo bolje da živi u obitelji nego da živi u domu, to su uostalom i i znanstvena istraživanja dokazala. Međutim, u posljednje vrijeme, vjerojatno ste i vi pročitali vidjela sam a spominjao se i Zakon o medicinskoj oplodnji, vidjela sam i pročitala sam neke najave pa nekih liječnika koji smatraju da su ugledni, koji govoreći o tom Zakonu kažu, citiram da bi samicama, a to su žene koje žive same trebalo zabraniti tu mogućnost. Dakle, to su također neki trendovi u društvu u kojem živimo gdje se žene koje žive same nazivaju samicama što smatram da je zapravo pežorativna poruka ali se razmatra mogućnost da se ta mogućnost ženama koje žive same potpuno ukine u Zakonu. Dakle, sve to jeste tema o kojoj zapravo raspravljamo i danas u konačnici o ljudskim pravima svakoga od nas i u konačnici na kraju o Ustavu Republike Hrvatske toliko puta spominjanom ali

ovo je, i svjestan sam da je to i potrebno rasprava koja je malo šira od samog Zakona o životnom partnerstvu, ovo je prethodna rasprava o drugom čitanju Obiteljskog zakona, ovo je prethodna rasprava o nekakvim mogućim Izmjenama zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, ovo je prethodna rasprava za sve zakone kojima se bilo na koji način uređuje prava bračnih drugova, izvanbračnih drugova itd.. Ovo je mogla biti rasprava o 20 izmjena zakona koji bi se kako je i gospodin Reiner predložio ticali svega onoga što treba urediti. Dakle za vrijeme prošle Vlade je u Kazneni zakon npr. uvedena čini mi se blagodatna svjedočenja za osobe u istospolnoj zajednici. Prema tome i prošla Vlada je u tom dijelu išla nekakvim koracima naprijed. Prema tome, svako vrijeme i svako društvo ima neka svoja ograničenja što možemo shvatiti pozitivno i negativno. Primjerice gospodin Milinović je spomenuo Nenada i Šimu a da je spomenuo Mirka i Slavka, Mirka i Slavka bi vjerojatno strijeljali I mi se volimo pozivati na antifašističku tradiciju ali tada bi ih strijeljali. Prema tome, svako vrijeme ima nekakva svoja ograničenja pozitivna i negativna a na nama je da u našem vremenu ta negativna ograničenja budu što manja a ova pozitivna budu što veća. Ali to opet ovisi o tome kako se tko postavi. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sada je 13 sati i 27 minuta, prikladno vrijeme da oglasim stanku. Nastaviti ćemo u 15. Hvala. Hvala vam.